Josip (SDP)** Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 343.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 Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će obrazložiti prijedlog zakona zamjenik ministra poduzetništva i obrta obrta gospodin Dražen Pros. Izvolite.

ovog zakona a to je poboljšati i učiniti pristupačnim sve one mjere i instrumente poticanja razvoja malog gospodarstva i to u onim uvjetima kada Hrvatska postaje članica EU i kada se otvaraju i značajni izvori financiranja razvoja malog gospodarstva iz sredstava EU. Posebni cilj doprinijeti je uspješnom i djelotvornom sustavu rješenja za malo gospodarstvo, a s obzirom na veliki broj nositelja mjera i instrumenata zakona, te omogućiti pristup tim informacijama kroz centralni informacijski sustav. Ovim zakonom, dakle uređuju se prije svega nekoliko ključnih pitanja. Prije svega predviđa se uspostava središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva i to kao jednog cjelovitog sustava za provedbu i praćenje mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva, ali i ocjenu gospodarskog učinka na nacionalnoj i regionalnoj razini. Utvrđuje se isto tako i obaveza nositelja mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva za uključivanje u taj centralni informacijski sustav. Isto tako, jasnije se propisuju poticajne mjere i aktivnosti, a sukladno smjernicama iz akta EU za gospodarstvo.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije dobiva naziv HAMAG BICRO, odnosno Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Samim time proširuje se i djelatnost Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i to na pružanje inovativnih instrumenata potpora za razvoj poduzetništva i obrta predviđenih u strateškim dokumentima EU za strukturne instrumente, a koje će biti moguće financirati iz očekivano izdašnijih sredstava financijske omotnice za ovo razdoblje 2014.-2020. godina. Što zapravo te promjene znače u praksi? Prije svega pripajanje BICRO-a HAMAG Investu predstavlja udruživanje snaga agencija u čijem zajedničkom fokusu djelovanja su poduzetnici koji zapravo dijele zajedničke ciljeve, a to su pokretanje novih poduzeća utemeljenih na znanju, naprednim tehnologijama, inovacijama i ono drugo to je jačanje konkurentnosti tih poduzeća. HAMAG BICRO moći će brže i sveobuhvatno provoditi sve one potrebne proizvode i usluge koje su namijenjene malom gospodarstvu a vodeći pri tome prije svega računa o inovativnom poduzetništvu. HAMAG BICRO moći će za poduzetnike lakše procijeniti tržišni potencijal njihovih ideja i znati kako ih onda stimulirati i pomoću potpora i drugih financijskih instrumenata, na primjer jamstava. I ono što je jako važno omogućit će im bolji pristup financiranju kroz fondove rizičnog kapitala u daljnjim fazama razvoja. Ono što je važno postići će se smanjenje troškova HAMG Investa i BIRCRO-a koji imaju, dakle i srodne i povezane djelatnosti i u konačnici uključuju istu ciljnu skupinu poduzetnika. I ništa manje važno uspostavit će se novi, jeftiniji i transparentan centralni informacijski sustav praćenja i mjera instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva. Što poduzetnicima zapravo sa novim idejama znači jedan lakši pristup izvorima financiranja? Ovo pripajanje znači da će sa jedne strane BICRO koji raspolaže praksom u provođenju razvoja i unapređivanja inovacijskog i tehnološkog sustava i sa druge strane HAMAG Invest koji raspolaže stručnim znanjima za financiranje poduzetnika izdaje garancije za kredite radi financiranja realizacije njihovih projekata moći inovativne projekte poduzetnika usmjeriti do one razine profitabilnosti na tržištu i tako im olakšati financiranje i putem jamstava i naravno potpora. Takva suradnja BICRO-a i HAMAG investa već i sada postoji s obzirom na neke jamstvene programe HAMAG investa jedan od njih je recimo i program inovacije po kojem za sva ulaganja u materijalnu imovinu poduzetnici moraju prvo imati i odobrenje BICRO-a. Kad govorimo o investicijama za RH je od suštinskog značaja pokrenuti investicije u cilju ne samo povećanja gospodarskog potencijala, stvaranja i primjene novih znanja, tehnologija, poslovnog integriranja u međunarodne proizvodne i poslovne sustave i tržišta. Kao što vam je poznato u Hrvatskoj postoji Mreža poslovnih anđela koji investiraju u mikroprojekte i pretežno u ICT sektoru. Ali isto tako postoji i 5 društava za upravljanje fondovima rizičnog kapitala koji investiraju u srednje i velike projekte kroz ona poduzeća koja već posluju i traže sredstva za jačanje osnovne djelatnosti ili opet greenfield projekte uglavnom iz područja klasičnih industrija. Ovim pripajanjem BICRO-a HAMAG-u otvara se mogućnost lakšeg provođenja inicijativa EU kojima se putem venture capital ulaganja u nove inovativne tvrtke tvrtke i na taj način komercijalno perspektivne projekte za takve projekte osigurava se izvor kapitala koji trenutno i nije i nije u tolikoj mjeri prisutan na hrvatskom tržištu kapitala, a i omogućuje se prijenos znanja i tehnoloških rješenja iz znanstvenog sektora direktno u gospodarstvo. Činjenica je isto tako da će HAMAG-BICRO pod istim krovom imati odjel, odnosno organizacijsku jedinicu koja je zadužena za pronalaženje i tehničku procjenu ulagačkih prilika, ali isto tako i jedinicu koja je zadužena za ekonomsku procjenu i strukturiranje transakcija i pregovore sa tvrtkama i naravno sudjelovanje u upravljanju, odnosno nadzoru tvrtki. Sve to bit će moguće jer HAMAG i BICRO imaju svoju mrežu konzultanata koji izrađuju i pomažu u izradi poslovnih planova ili projekata za malo gospodarstvo. Spajanjem tih mreža konzultanata postići će se taj sinergijski efekat i naravno veći učinak sigurno i u tehnološkom smislu. I još na kraju koja je korist dakle ovim pripajanjem BICRO-a i HAMAG-a? Naime, omogućit će se i kvalitetnije korištenje sredstava EU fondova kroz objedinjene i operativne i financijske kapacitete HAMAG-a i BICRO-a. To predstavlja sigurno jedno jamstvo i boljeg i sustavnog jačanja jedne nove institucije i njezine uloge budućeg posredničkog tijela ili u konačnici krajnjeg korisnika tih EU fondova. To je sigurno jedno veliko jamstvo i za bolju iskorištenost sredstava fondova što je zapravo u konačnici svima zajednički cilj. Kad govorimo o malom gospodarstvu treba naglasiti i to da u ovom periodu 2014-2020. godina će zapravo malom gospodarstvu direktno na raspolaganju iz fondova EU gotovo 2 milijarde eura, što znači 250 milijuna eura godišnje direktno u sustav bespovratnih potpora. Dakle, to je ukupno 1,7 milijardi i još ukupno 250 milijuna eura koje je vezano za financijske instrumente. Tome u prilog na kraju želim samo spomenuti činjenicu da je u tijeku i programiranje za financijsku perspektivu EU za razdoblje 2014-2020. 2014-2020. i zato je potrebno što je moguće prije ojačati kapacitet HAMAG-BICRO-a za provedbu tih strukturnih fondova. Jednostavno to znači da se upravo dogovaraju razvojni ciljevi i područja ulaganja i strateški dokumenti i prema tome i potrebna sredstva EU fondova. Dakle, ta sredstva za poticanje razvoja malog gospodarstva. Cijenjene zastupnice i zastupnici ovim zakonom dakle ostvarujemo usklađenost sa regulatornim okvirom u EU i naravno potrebu za uspostavom jednog naprednog sustava poticaja za malo gospodarstvo, a što će sigurno doprinijet jednom i dinamičnom i uravnoteženom gospodarskom regionalnom razvoju. U svakom trenutku putem središnjeg informacijskog sustava Ministarstva poduzetništva i obrta bit će vrlo jasno vidljivo kako se te mjere provode. Sustav će isto tako omogućiti praćenje rada svih nositelja mjera iz ovoga zakona, a njegovi podaci i informacije bit će i konkretna podloga za gospodarsku procjenu učinaka potpora. Hvala lijepa. replika Nikola Vuljanić.

najčešće zamjenici ministra, poneki put i ministri ovdje izražavaju i fraze, eufemizmi koji zapravo znače nešto drugo od onog što se u stvarnosti događa. Jedna od njih je pomoći poduzetnicima, malim poduzetnicima i obrtnicima. Novom organizacijom, dakle reorganiziramo ovo što sada ne funkcionira, što ni na koji način ne pomaže, spajamo, razdvajamo, pretačemo iz šupljeg u prazno ne događa se ništa. Priča se, također je gospodin zamjenik ministra pričao, o poticanju investicija koje su izuzetno važne za Hrvatsku. Svi poduzetnici bez izuzetka kažu ovakva velika, komplicirana i neučinkovita administracija brana je poduzetništvu u Hrvatskoj. Na to se Na to se jednostavno ne reagira nego se administracija dalje gomila i dalje komplicira. Pričali ste o tome kako će posao malim poduzetnicima biti jeftiniji. Kako će biti jeftiniji kad nijedan od 250 parafiskalnih nameta nemate namjeru ni umanjiti, a kamoli ukinuti? Obrtnik koji se bavi klima uređajima plaća između ostalog i doprinos za šume, što je savršeno suludo. U novinama čitam da ministar kaže kako se EU ugleda ugleda u nas, ne do Bog. Pa mi jesmo autisti, a nisu oni valjda takvi. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku zamjenik ministra, tamo iz klupe molit ću. Dražen Pros. Hvala lijepa cijenjeni gospodine zastupniče. Kad govorimo o optimizmu, taj optimizam je nužan itekako i potreban. I kada govorimo o optimizmu u segmentu razvoja malog gospodarstva onda o tome možemo govoriti na konkretan, egzaktan način. Dakle, kad govorimo o investicijama u malom gospodarstvu u periodu 2012. godine je zapravo gotovo milijardu kuna investicija bilo više u segmentu malog gospodarstva, nego velikog gospodarstva. igdje bilježimo neke pozitivne pomake po pitanju tih investicija, onda je to segment malog gospodarstva. Sigurno je i svjesni smo toga da nije to dovoljno, ali ovim pripajanjem BICRO-a HAMAG INVESTU-u, zapravo se stvara jedna zajednička snaga koja je omogućit dakle daleko kvalitetniji i brži način uklanjanja administrativnih barijera za poduzetnike i sve investitore. Hvala lijepa. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime kluba HDSSB-a kolega Boro Grubišić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče ministra samo bih iskomentirao vaš, vaše zadnje dvije tri rečenice "Nada umire posljednja", točno je tako. ja sam bio zaista rekao bih oduševljen da evo smo dobili Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva računajući da će u tom zakonskom prijedlogu, odnosno u izmjenama i dopunama biti nešto konkretno, dakle u svezi i smanjenja i parafiskalnih nameta ili pak poticanja malog gospodarstva. Kada govorimo o tom najžilavijem segmentu, ali ono što sam sad maloprije rekao ne radi se o tome, radi se o čistom jednom tehničkom zakonu koji, kojim se vrši reorganizacija dosadašnje dvije agencije HAMAG-a i BICRO-a. Dakle, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i Poslovno inovacijske agencije RH, jednostavno fuzija u jednu agenciju koja bi eto po kako ste vi sami rekli trebala dati jedan novi zamah putem mjera i instrumenata koje će provoditi u razdoblju od 2014. do 2020. godine u toj sferi malog gospodarstva. do sadašnja iskustva nas baš i ne ohrabruju kako je i rekao kolega Vuljanić maloprije.

zbog čega, s obzirom da znamo već da je ovaj …/Govornik se ne razumije./… potpisan u prosincu 2011., nakon godinu i pol dana dolazi se na ideju da bi ovo bilo djelotvornije, kako bi još rekli efikasnije spojiti ove dvije …/Govornik se ne razumije./… Zašto do sada nisu spojene, u godinu i pol dana? kako bi se priredili i pripremili upravo za mjere i instrumente kojim će se moći iz strukturnih, pristupnih fondova EU povlačiti ta sredstva za malo gospodarstvo. U EU postoji već i sada jedan program koji se provodi, tzv. SMS ili small and middle entertainment ship dakle za male i srednje poduzetnike, program do 2020. godine. EU, oko 500 milijuna stanovnika EU, postoje izbrojano točno oko 22 milijuna malih i srednjih poduzetnika. Cilj tog programa je da prosječno barem jedna od tih tvrtki, firmi, da barem svaka od tih tvrtki zaposli po jednoga, po jednoga. To je 22 milijuna novih radnih mjesta. E sada, vratimo se mi na Hrvatsku i onda u ovom materijalu u ocjeni stanja piše da u Hrvatskoj ima 170 356 takvih subjekata. Kada bismo imali isti takav cilj, da svaki od tih malih, srednjih, mikro ili zadruga koje sve spadaju u tu skupinu, zaposli po jednoga. To je 170 tisuća novih radnih mjesta. U nekakvoj dobroj vjeri, evo mi ćemo vam povjerovati da kažem, da će zaista biti efikasnije ili djelotvornije iako je to budućnost, pro futuru, da kažem i našu vjeru pa ćemo biti za ovaj zakonski prijedlog iako je on sad samo tehnički i organizacijski, time se spaja HAMAG, u ocjeni sredstava potrebnih za provođenje ovog zakona piše: "Da dodatna financijska sredstva u državnom proračunu RH nisu potrebna", a u obrazloženju zakonskom piše: "Da će se povećati broj članova broj članova upravnog odbora tako da će se povećati sa 13 na 15.", nadalje: "Da će se povećati plaće predsjednika, članova članova uprave, predsjednika uprave, potpredsjednika uprave odlukom Vlade Republike Hrvatske, ali ne više od plaća ili koeficijenta za plaće zamjenika ministara". A kako će, kako to onda ne iziskuje ama baš ni jedne kune sredstava koje treba osigurati u državnom proračunu? Ja ne znam, ili ne razmišljam dobro to ćete mi vi reći. Dobro je da se će se napokon ustrojiti opet kažem ako pogodbeni način, centralni informacijski sustav i čudi me da u eri poslije mašte informatizacije nije ni do sada ustrojen centralni informacijski sustav u kojem će biti svi subjekti od ovih 170 tisuća a svaki dan volio bih da mi kažete koliko a to možemo vidjeti po našim gradovima poglavito u Slavoniji koliko je praznih lokala u gradu, koliko je svaki dan se gase obrti itd. Pa je ova brojka od 170 tisuća subjekata u malom i srednjem gospodarstvu zaista i otprilike negdje u nivou ili prosjeku sa brojem takvih subjekata i u EU. Otprilike tu je negdje. No imam i dojave i u razgovorima s njima zaista su uvjeti poslovanja naših malih i srednjih poduzetnika, gospodarstvenika vrlo, vrlo teški. Uz brojnu papirologiju koja je potrebna, koje se još uvijek nismo riješili, o tome se zapravo i u ovom zakonu a ni u ostalima ne raspravlja, koji bi rasteretili upravo uzlet investicijski i svaki drugi. Toga nema. Nažalost toga nema. I dalje bio je pokušaj da se rastereti gospodarstvo mjerom da se smanji, ovo je jedan primjer, da se smanji doprinos za zdravstveno osiguranje sa 15 na 13%. Vrlo umna ideja kako bi se rasteretili gospodarstvenici sa 2% dakle smanjenja za zdravstveno osiguranje. I šta smo napravili. Evo sada saniramo bolnice, dakle nema zdravstva bez novaca. Preko 5 milijardi neki kažu i sedam milijardi kuna u zdravstvu nedostaje bolnicama. To je kako reče Vuljanić prelijevanje iz šupljeg u prazno. Ovamo smo oslobodili a državu i HZZO odnosno bolnice opteretili sa dugom od 5 do 7 zavisi kako se računa, 5 do 7 milijardi kuna. dakle bila smanjivanja i što je proizvela mjera smanjivanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Ništa, nit je bolje gospodarstvu a bolje niti bolje ni zdravstvu. Ono je još bolesnije postalo. Dakle o takvim mjerama razmisliti, dakle ne o takvim nego kako bismo mi omogućili da ti naši mali gospodarstvenici prežive. Kako im skinuti tolike silne parafiskalne namete što kaže kolega onaj proizvodi klimu pa plaća doprinos za šume ili ne znam ni ja što i kakve sve ne doprinose se ne plaćaju odnosno parafiskalni nameti kako se to zove službeno jel? Dakle zakon odnosno prijedlog zakona izmjena se odnosi isključivo na fuziju, spajanje dvije hrvatske agencije jedna je HAMAG o kojoj znamo, dakle agencija za malo gospodarstvo i druga je poslovno inovacijska agencija RH zvana BICRO ili BI CRO kako god hoćete u jednu s ciljem da se ustroji centralni informacijski sustav i dadne jača potpora tehnička i svaka druga malom i srednjem poduzetništvu u smislu u smislu dakle provođenja mjera i instrumenata što je dosta ovako deskriptivno i opisno ništa baš konkretno ja tu ne vidim. Prije je bio program a sad su mjere i instrumenti. Tako se to zove, dakle to je čista ovako verbalna ekvilibristika koja se provodi ovdje u ovom zakonskom prijedlogu. I još nešto kada govorite o konzultantima, spajanju mreže konzultanata moram vas upozoriti da se pri tome postoje i mnogobrojne razvojne agencije od gradova u mnogim gradovima, velikim Ona se u Brodsko-posavskoj županiji zove CETERA, centar za tehnološki razvoj, u Osijeku ERE a Slavonije i Baranje itd. koja ima, dakle te agencije imaju također konzultante. Što će se dogoditi sa konzultantima regionalnih razvojnih agencija i stručnjacima koji su dosada se iskazali u povlačenju sredstava iz predpristupnih fondova. Čini mi se da je ovdje riječ o tome da se i to i taj segment nekako centralizira u toj novoj agenciji HAMAG BICRO i da se u njoj tako centraliziranoj okupljenoj oko jasno ovdje u Zagrebu odlučuje o projektima i programima sa područja cijele Hrvatske, što potvrđuje se iz odluka Ministarstva regionalnog razvoja, dakle profesora Grčića itd. Dakle to je ono što je potvrđeno i što se iz potiha iz potiha se govori ne javno jer se svi jasno boje da će baš eto ako se spomene netko iz visoke da kažem izvršne vlasti na visokoj poziciji biti u trenutku kada bude nudio svoje projekt ili tražio da se ostvarenje svoje …/Govornik se ne Jer je plasiranje projekata centralizirano prema strukturnim i kohezijskim fondovima i to nije dobro. Konzultanti dakle su vjerojatno privatne tvrtke konzultantske koje će ostvarivati svoj profit i dobit na pisanju i projekata za male i srednje gospodarstvenike. Otvaraju li se vrata time da netko umjesto da mu se program piše tamo gdje je nastao i gdje postoje potpuno kvalificirani i stručni kadar zapravo zarađuje na pisanu projekata objedinjene agencije HAMAG-BICRO i njihovih konzultanata ili su to konzultanti zaposleni u toj agenciji u toj novoj agenciji HAMAG-BICRO. Kako će se zvati, ne znam po novome. Da li se mijenja ime ili ne? Eto problematiku sam iznio a pošto nada umire posljednja mi ćemo vam vjerovati da je ovo s dobrim namjerama napisano i sa dobrim namjerama će biti provedeno, daj Bože, Bože, pa nećemo biti toliko zločesti nego ćemo dignuti ruku za ovaj zakon. Poštovani kolega, ja ću se osvrnuti na dvije vaše tvrdnje odnosno dva ključna trenutka u raspravi. Jedan je od toga kada ste rekli da postoji 170 tisuća subjekata odnosno malih i srednjih poduzetnika i kada bi svaki zaposlio po jednog bilo bi 170 tisuća zaposlenih. I to se ovako na oko vidi mogućim. Međutim ono što ste isto tako u raspravi istakli, ne nude se konkretna rješenja ne nude se konkretni potezi, konkretne ideje. Što na koji način znači Vlada treba stvoriti okvire da ti poduzetnici stvarno imaju zbog čega i na temelju čega zaposliti po jednog. Netko će zaposliti dva, netko neće nijednog, ali te mjere. Znači, 14, 15 mjeseci ovdje slušamo obećanja ali nismo dobili niti jednu ideju. Kao što smo jučer razgovarali čitavo vrijeme me uvjeravaju pa čak i moje kolege da postoji strategija, mislim ja ne znam da li netko zna u javnosti koja je to strategija za zapošljavanje. Drugi aspekt o kojem ste govorili to je smanjenje zdravstvenog doprinosa. To je jedna od najvećih obmana koja se napravila, smanjenje zdravstvenog doprinosa za dva indeksna poena s tim da je rečeno na temelju toga će se u Hrvatskoj sada zapošljavanje povećati odnosno smanjiti broj nezaposlenih. Ja bih molio da date statistiku koliko je to novozaposlenih ljudi kada znamo da je 80 tisuća nakon toga dobilo otkaz. Što se to napravilo? Kažem, bilo bi ih još više. Pa izgleda da u Hrvatskoj za godinu dana niko neće ni raditi pa onda neće trebati doprinosa ni za što. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Vukšić, strategija zapošljavanja oni su mislili da imaju strategiju zapošljavanja time što će se naši mladi zaposliti u EU. Oni njih nagovaraju da ne kažem i tjeraju jer ovdje posla nema i čak preko javnih medija govore o tome kako eto otvorena su širom vrata i to je omogućila politika da naši mladi odu iz Hrvatske zauvijek, to je izgleda strategija. Druge strategije unutar Hrvatske zapravo i nema kako i sami znate i kažete. Ali primamljiva je vrlo da kažem i prihvatljiva ideja da 170 tisuća … /Govornik se ne razumije./ … kako bi rekli Englezi dakle malih i srednjih gospodarstvenika u Hrvatskoj zaposle po jednog. Pa vidite, nezaposlenost bi se skoro prepolovila. Ali upravo to nedostaje konkretnih mjera i konkretnih poticaja u malo i srednje gospodarstvo, rasterećenje ali konkretno a ne ovo što je doprinos za zdravstvo pa sada neće ni da zaposle radiologe i visoke bakalarause iz Više medicinske, ni oni ne mogu dobiti posla a trebalo bi da je ta mjera od 2% smanjenja doprinosa za zdravstvo potaknula Vidite da nije proizvela nikakav efekt i vi sami to primjećujete. Pa zaista bi bio zanimljiv podatak koliko je to na osnovu tih 2% smanjenja doprinosa dakle velika ideja velikih ministara pompozne ideje doprinijela tome da se poveća zaposlenost, a zapravo imamo povećanje stope nezaposlenosti u Hrvatskoj, dakle ništa, nula, zero. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica rada)** Kolega Grubišiću u jednom trenutku rekli ste da ćete povjerovati ovoj mjeri, potezu ne znam kako bih to nazvao. Ja se tom čudim ali kaže pjesnik da su pjesnici čuđenje u svijetu. Teško je naime povjerovati da nakon jedne i pol godine vladanja, reorganizacijom i tumbanjem će se nešto u mandatu napraviti. Da je tako nešto predloženo pred godinu i pol ja bih prihvatio da Vlada ima plan, da zna što hoće, da zna kud ide pa eto sada tumba agencije da bi one poslije radile. No to se nije dogodilo.

nesposobnost ove Vlade se iskazuje upravo u tome da nakon godinu i pol dana od potpisivanja … /Govornik se ne točnog datuma ulaska određivanja 1.srpnja, mogla to napraviti odmah čim je stupila na vlast, no nije napravila. Dakle ne razmišlja niti suvislo ni pametno niti je sposobna da razmišlja. To je točno, tu se i vi i ja slažemo. No, ipak kada gledamo sa kršćanskog aspekta, sv. Augustin je rekao "Vjeruj i djeluj" i obrnuto "Djeluj i vjeruje" pa evo neka gospoda iz HAMAG-BICRO vjeruju i djeluju, pustimo ih da vidimo što će napraviti. **Zgrebec, Dragica hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine Grubišić, rekli ste da parafiskalnim nametima se zapravo onemogućava razvoj malog gospodarstva i ja se slažem s onim što ste vi rekli. Zapravo htio bih upozoriti na još jednu činjenicu da bilo tko tko otvori obrt zaradio nešto ili ne mora mjesečno plaćati oko 2 tisuće takvih parafiskalnih nameta i doprinosa i ako zaposli još samo jednog djelatnika to je još dodatnih 3400 kuna što znatno onemogućava razvoj malog gospodarstva. To napominjem iz razloga brdsko-planinski općina, ali i onih općina od posebne državne skrbi. Bilo bi u interesu da zapravo takvi ljudi budu oslobođeni poreza ili ostalih doprinosa kako bi bilo što manje nezaposlenih, a oni teže i tome razvoju malog gospodarstva. Hvala. **Zgrebec, Dragica Kolega Babić, prošetao sam ja i Imotskim i Slavonskim Brodom i ostalim gradovima Hrvatske, pa i ovdje u Zagrebu se može vidjeti iako u nešto manjem opsegu ono što se događa sa malim gospodarstvom, gospodarstvom, poglavito sa obrtima. Zaista je žalosna slika, evo u mom Slavonskom Brodu proći centrom grada, a kamoli periferijom gdje su, mislim da je svaki od tri dostupna lokala koja su predviđena za obrt za lokal, samo jedan eventualno radi, onaj drugi zapušten. Evo pogledajte Zvonimirovu ulicu ovdje u Zagrebu kojom idem često pješice, svi su lokali pozatvarani, čak su i zapušteni toliko da su ruglo grada. To je ono što se događa sa malim i srednjim poduzetništvom, dakle nema mjera ni vaša Vlada ni ova Vlada, nikakvih mjera da se pomogne malom i srednjem poduzetništvu. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pred nama se nalazi mogli bi reći jedan čisto korektno tehnički napravljen zakon, ali postoji jedan veliki ali. Da Hrvatska u ovom trenutku nema 360 000 nezaposlenih i da taj broj nezaposlenih nije rapidno skočio u zadnjih godinu i pol dana, da se uz to nije smanjila zaposlenost, da nam ne pada BDP, da nam ne pada industrijska proizvodnja, da nam ne pada potrošnja, da nam nije rast cijena, onda bi mogli reći da je ovaj zakon čisto korektan i vjerojatno o njemu ne bi uopće bilo potrebe raspravljati jer vjerojatno od 90 ljudi da piše slično stvari deklaratorno bi napisali sve ovo skupa. Međutim, ključna stvar i ključni problem ovog zakona što on dolazi sa godinu i pol dana zakašnjenja jer ova Vlada u ovom trenutku naprosto nema pravo na ovaj zakon jer ovaj zakon čak da se danas usvoji svoje efekte bi mogao dati tek u drugoj polovici sljedeće godine. Dakle Vlada je ovaj zakon morala donijeti prošle godine u ovo vrijeme i to je razlog zašto u ovom zakonu ipak treba raspravljati na malo drugačiji način. Jer gledajte, kad ministar financija najavi da će obrtnicima naplata PDV-a ići po ispostavljenom računu, ne po naplaćenoj realizaciji, 100 000 obrtnika u Hrvatskoj, zapravo nešto manje, recimo njih 70-tak tisuća koji su u sustavu PDV-a se počinju trest jer to njima ruši kompletan sustav funkcioniranja. I može … je ministar poduzetništva marketinški i PR-ovski pričat mi ćemo se dogovarati, može Vlada u ovaj visoki dom slati da odustaje od hitnog postupka, od Zakona o PDV-u … dva čitanja, to je već izazvalo svoje negativne efekte kod obrtnika i ti efekti su daleko negativniji od nekakvih pozitivnih naznaka iz kojih se vrlo teško može iščitat što će od njih obrtnici dobiti. zato izgovorena riječ pojedinih vladinih dužnosnika je nekad daleko, daleko opasnija od dobrobiti koje bi eventualno neke mjere mogle donesti. I kolegice i kolege, zdravstveni doprinos. Ja sam o tome u ime kluba govorio kad je bio predlagan državni proračun. To je 2 milijarde i 600 milijuna kuna da tako kažem na hrpi, međutim kad to rastepete na skoro 300 000 obveznika zdravstvenog doprinos onda su to minorna sredstva. I ova Vlada koja je već htjela napraviti poduzetnicima pomoć onda je sredstva od 2%-tnog povećanja PDV-a trebala namijeniti u točno ciljane programe gospodarstva da bi mogla reći da se nešto pomoglo. malo i srednje poduzetništvo pa i veliko je dobilo dva udarca i dva šamara, jer sa povećanjem stope PDV-a sa 8,7%, sa povećanjem cijene struje i plina i grijanja mi smo hrvatskim građanima uzeli negdje oko 5,5 milijardi kuna iz džepa. Za 5,5 milijardi kuna hrvatski građani imaju manju potrebu, zapravo mogu manje kupiti proizvoda i usluga, između ostaloga i veći dio tih proizvoda i usluga upravo nude ovi o kojima se govori u ovom zakonu i to naprosto konačno treba reći hrvatskoj javnosti. Jer gledajte, povećanje prihoda od 5,5 milijardi s osnova poreza nije niti povećanja posljedica nekakve bolje i spektakularne naplate nego isključivo povećanja stope PDV-a, isključivo isključivo zbog toga, a mi smo te novce uzeli hrvatskim građanima iz džepa, dakle smanjili smo njihovu mogućnost u svakodnevnu kupovinu i smanjili smo njihovu mogućnost da koriste da koriste nekakve usluge malih poduzetnika. Ovi mali poduzetnici neće svoje proizvode i usluge prodavat u Njemačkoj ili Austriji, oni ih prvenstveno mogu prodati u Republici Hrvatskoj. I to su činjenice od kojih vi niti možete, niti na bilo koji način se možete amnestirati od toga. Dakle, sa određenim potezima koji su napravljeni prošle godine, sa poreznom presijom se naprosto osakatilo građane i gospodarstvenike Republike Hrvatske. poreza na nekretnine i stalnim špekuliranjem u Hrvatskoj u ovom trenutku nažalost uopće ne postoji tržište nekretnina, a upravo te nekretnine pa možda se nekoliko možda se nekoliko većih tvrtki bavilo gradnjom stanova, sve su ostalo radili ili kao kooperanti ili na ovaj ili onaj način mali i srednji poduzetnici. Pa vi znate koliko u jednom stanu ima gospodarskih grana koje su ključne, pa nekoliko stotina. Dakle, nekoliko stotina puta na entu su poduzetnika ostalo bez posla zbog najave jednog poreza i nesigurnosti ljudi što će biti sutra sa tim nekretninama. To je znači daleko teži udarac gospodarstvenicima i malim poduzetnicima od mjera koje predlažete ovim zakonom. Također zamjeniče ministra vi ste ovdje rekli jedan tragičan podatak, a to je da su mali i srednji poduzetnici investirali više od velikih poduzetnika. Pa to je tragedija jedne države. Jel' znate koliko mali i srednji poduzetnici sudjeluju u bruto domaćem proizvodu u odnosu na velike? I znate po onoj Birčevoj teoriji da mali poduzetnici i srednji poduzetnici ne mogu egzistirati bez velikih, veliki su gore na vrhu piramide i oni naprosto drže i obrtnike i male i srednje poduzetnike koji naprosto cirkuliraju. Koliko ih se otvori, toliko ih se i zatvori da tako kažem. Ali bez velikih mali ne mogu funkcionirati. I što mi ovim zakonom predlažemo, predlažemo nekakve administrativne promjene. Kažem da je bilo koji ekonomist da ste mu dali bez obzira na političku opciju da piše ovaj program, zapravo ovaj zakon on bi u 90% stvari prepisao što ste vi napisali. ono što želim reći mi naprosto ne želimo koristiti iskustva koja su bila u nekom prethodnom razdoblju i koja su dala određene rezultate, a isto tako i dali su nam sliku hrvatskog gospodarstva. Gledajte onaj model A, B i C za pomoć hrvatskim gospodarstvenicima, pa poslije toga model A+ je naprosto u HBOR-u ponudio sliku i problem hrvatskog gospodarstva. Dakle, taj model je rekao da je struktura našeg gospodarstva na žalost loša, da su vrlo nisko kapitalizirana društva i da su društva koja su u principu skoro pa uopće ne mogu zadužiti jer im je naprosto takva bilanca. I sad, ako hoćemo pomoći tim gospodarstvenicima, ako imamo jasnu sliku da njihova mogućnost da dođu do kredita, jer na kraju njihova želja za rizikom da dignu kredit i da pokriju nekakav projekat zbog svega ovoga skupa je na najnižoj mogućoj razini onda mi imamo jasno zadan zadan zadatak što trebamo napraviti. Dakle, motivirat te ljude da krenu u određene proizvodne procese i druga stvar zbog niske kapitaliziranosti omogućit im da dođu do kredita. Da li je ovo HAMAG će dati garancije nešto što je dugoročno gledajući dobro i sigurno za državu? Koliko će tih kredita sutra na naplatu doći državi? Jer HAMAG je ako se ne varam sad u prvom redu i bankama je vjerujte mi daleko isplativije i bolje dati kredit onom koji ima jamstva HAMAG-a nego tko daje nekakve svoje nekretnine ili nešto drugo kao kolateral jer je daleko sigurnije da će naplatiti ovo nego što će naplatiti sutra sutra eventualno sporni kredit od poduzetnika. I na kraju si trebamo postaviti jedno pitanje da li mi banke i poduzetnike usmjeravamo, pa čak i oni koji mogu sami dići kredit da se idu prema HAMAG-u i traže jamstva HAMAG i da naprosto eliminira jedan normalan ciklus koji u poslovnom svijetu funkcionira. Također želim nešto reći, jer sa objedinjavanjem, prijedlogom da se HAMAG i BICRO spoje ima jedan projekat u Ministarstvu znanosti sa Svjetskom bankom i mislim da je Ministarstvo znanosti za taj projekat dobilo kredit od Svjetske banke negdje 2005. ili šeste godine u iznosu od 65 milijuna dolara, a taj projekat je bio konkretan i jasan, a to je kako projekte koji se rade po fakultetima, po institutima itd. kako ih uključiti u realnog gospodarstvo, tj. u realni sektor i kako to dvoje spojiti. eliminiramo BICRO i spojimo ga, utopimo ga u jednu agenciju koja se bavi jednim sasvim drugačijim poslom mislim da mi znanost što se tiče poduzetništva guramo totalno na margine. Također već jedna ustaljena špranca u svim zakonima koje šalje ova Vlada nisu potrebna dodatna sredstva. E sad gledajte kolege i kolegice, ako Vlada niz izmjena i promjena predlaže, a kako mislite provest te promjene i kako mislite pomoć gospodarstvu ako pomoć koju ste do sad davali je proizvela sve ove negativne makro ekonomske pokazatelje o kojima smo govorili. Onda je logična stvar da su se sredstva negdje morala osigurati, dakle da je naprosto Vlada kroz neku poziciju morala osigurati dodatna sredstva da se pomogne tim gospodarstvenicima. I kad govorimo o sredstvima EU fondova mi moramo bit svjesni jedne činjenice da kod korištenja tih sredstava postoje jasna pravila. I ono što je bilo do, zapravo što će bit do 1.7. dok mi ne postanemo službeno članica EU sva sredstva koja su mali i srednji poduzetnici između ostaloga i preko programa ovog zakona koji još uvijek važi, koji je još uvijek na snazi dobivali su bila manje-više sredstva za restrukturiranje. Međutim, sredstva EU fondova isključivo se mogu koristiti za poboljšanje konkurentnosti. I sad se postavlja jedno elementarno pitanje, da li bez spoja znanosti, da li bez spoja pameti hrvatski mali i srednji poduzetnici mogu napraviti projekte i programe kojima će konkurirati za sredstva iz EU fondova koja će koristiti isključivo za povećanje konkurentnosti. Ja na žalost u, možda sam preskočio, i ako jesam bit će mi drago da jesam i onda se ispričavam unaprijed nisam vidio da ako već govorimo toliko o EU fondovima bar da postoje dva ili tri članka gdje se govori što će ministarstvo učiniti da pomogne tim poduzetnicima da naprave kvalitetne programe, da povuču ta sredstva. Jer oni kažem naprosto iskustvo govori iz proteklih godina nemaju, većina njih nema dovoljno znanja i iskustva da povuče ta sredstva. Dakle, i to je nešto što je moralo ako želimo deklaratorno neke stvari staviti, pa bar deklaratorno stavit u zakon, deklaratorno stavit u zakon. Međutim, kažem ovdje je nabrojeno kao što je nabrojeno i na kraju objedinjavanja HAMAG-a i BICRO-a i sad ne znam da li je greška pa piše od 1.7.2014. ili od 1.7.2013. Ako je od 1.7.2014. to mi stvarno nije jasno čemu to. Druga stvar, logična je stvar ako želite ići sa nekakvim konkretnim projektom pomoći malom i srednjem poduzetništvu da onda takve promjene, formiranje tijela koje bi trebalo biti nosioc toga napravite na početku mandata, a ne na sredini mandata. Dakle, da zaključim tehnički dobro napravljen zakon, međutim nažalost svi loši makroekonomski pokazatelji nas upućuju na to da moramo napraviti puno više i ovaj zakon prilagoditi stvarnim potrebama hrvatskih gospodarstvenika, a ne deklaratorno prepisati iz nekakvih direktiva ili iz nekakvih udžbenika što bi trebalo napraviti. Jer neke poteze koje je Vlada htjela učiniti kao poticaj gospodarstvu se jasno pokazuju da su se pokazali propali isto kao i središnji informacijski sustav. Gledajte, mi smo uveli OIB sa Središnjim registrom u Poreznoj upravi. I vi podatke o malim i srednjim poduzetnicima možete u ovom trenutku dobiti iz nekoliko izvora. Ono što je ključno da Ministarstvo gospodarstva ima kod sebe evidenciju kom su dali i kome su dane potpore i koji je efekat tih potpora. Jer gledajte ovaj zakon između ostalog ima i jedan obrazac koji se radi, a to je procjena fiskalnog učinka. Dakle, sa svim ovim mjerama što je procjena Ministarstva gospodarstva što će se postići? I onda ako vi temeljem ovog ili onog, ima na desetine mjera, nekom date poticaje treba nakon nekog vremena izmjeriti koji su efekti tih poticaja. Zašto? Pa zato što vi nikad teoretski ne možete pretpostaviti što će se događati u stvarnom životu, ali ako imate da tako kažem mjerne točke koji su efekti tih poticaja onda možete reagirati sa izmjenama zakona i sa određenim dodacima ili poboljšanjima zakona koji će naprosto ispraviti ono što je bilo loše. I upravo zbog svega ovoga skupa dakle klub HDZ-a će biti suzdržan oko ovog zakona iz razloga što nažalost dolazi vrlo kasno i nažalost ne nosi ništa konkretno. Kažem, tehnički i nomotehnički je dobro napravljen ali 360 tisuća nezaposlenih i svi oni koji koji nisu naplatili svoja potraživanja i koji čekaju nekakav posao naprosto ne mogu prihvatiti samo obrazloženje da je nešto nomotehnički i tehnički dobro napravljeno. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Prelazimo na replike. Zoran Vinković, replika. kolega Šuker odmah na početku ispravak, nije 360 tisuća nego 369 tisuća nezaposlenih. Dakle, nisu krumpiri nego ljudi nezaposleni građani nezaposleni građani RH. Ali, slažem se s vama ovo je još jedan u nizu zakona koje evo donosimo i po hitnom postupku godinu i pol dana nakon provedenih izbora i imenovanja Vlade, predsjednika Vlade. Rezultati ove Vlade su izvanredni, to bar tako pokazuje partijska televizija a međutim stvarnost je bitno drukčija. I ljudi u Hrvatskoj očigledno ne znaju da im je dobro, da oni žive izvanredno i da se uspjeh jednog gospodarstva ne mjeri brojem zakona nego se mjeri smanjenjem nezaposlenosti, smanjenjem poreznih opterećenja. Jer očigledno je da smanjenje određenih parafiskalnih nameta za koje smo praktično glasovali svi nije donijelo ništa i da to nisu mjere koje su mogle potaknuti hrvatsko gospodarstvo.

iz krize decentralizacija, fiskalna decentralizacija jer evo i u ovom zakonu se spominju jedinice lokalne samouprave. Ne moramo ići ni u Europu, možemo otići u BiH, Makedoniju koja se promijenila u zadnjih 10 godina upravo zahvaljujući decentralizaciji. Jer predsjednika Vlade Makedonije ne zanima niti način kako se ulažu, odnosno zanima postaje zemlja koja ima najveći rast u regiji u onom dijelu Balkana. A mi ne da stagniramo, mi propadamo. I vrlo brzo smo blizu da nas se izjednači sa Grčkom. **Zgrebec, Dragica Da, kolega Vinkoviću zato i u obrazloženju zakona ne stoje makroekonomski pokazatelji što je osnovno mjerilo neke uspješnosti ili neke neuspješnosti. Jer vi kad slušate ministre ove Vlade onda je u Hrvatskoj med i mlijeko. A kad vidite građane kako žive onda tu više nema ni m od meda i mlijeka. Dakle, to je realnost i ovaj zakon da je donesen prošle godine u ovo vrijeme rekao sam dapače podržali bi, međutim ovo je nakon 16 mjeseci mandata ove Vlade, ovaj zakon da se primjeni u stopostotnom djelu efekte će dati tek sljedeće godine. Prema tome, ova Vlada je slijepa na stvarne probleme hrvatskih građana, ona misli da dobro radi, misli da kad uđemo u EU da će nam netko samo nabacivati se ovako s novcima, a pogledajmo što se događa u našem okruženju, kako se do tih novaca teško dolazi. Vi ih dobijete na dispoziciju, ali itekako ćete teško do njih. A istovremeno onu svoju obvezu što se tiče i carine i PDV-a ćete itekako morati uplatiti u Bruxelles i nitko vas neće pitati da li ćete ovako i onako. Imamo negativna iskustva Bugara i Rumunja koji su povukli samo 10%. I zato govorim imamo neka vlastita iskustva, to su neki modeli iz prethodnih godina i prethodnih Vlada za pomoć gospodarstvu koji su dali neke pozitivne i neke negativne efekte. I upravo sve je to skupa trebalo složiti u ovaj zakon i ako govorimo o EU fondovima vidjeti što se dogodilo negativno Bugarima i Rumunjima, što se dogodilo pozitivno Poljacima i tako napraviti ovaj program. Jer sa jednim člankom ili pola članka definirat priču oko EU fondova je naprosto smiješno. A uzmimo koliki postotak malih i srednjih poduzetnika je u ovom trenutku u stanju napraviti kvalitetan program, dakle što se tiče konkurentnosti, da dobije novce iz EU. Dakle, sve to skupa je trebalo biti u obrazloženju ovog zakona i u ovom zakonu i onda raspraviti o svemu tome skupa, a ovako kažem i ponavljam i to ću cijeli dan ponavljati dok se bude raspravljalo o zakonu tehnički i normativno gledajući zakon je čisto ok, ali nažalost vrlo teško primjenjiv za Hvala gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega Šuker, pa stvari su zapravo vrlo jednostavne u 2013. Ako se stvarno želi pomoći malom gospodarstvu u Hrvatskoj onda jednostavno treba umjesto jalove rasprave o plaćanju PDV-a po naplati za obrtnike i za male poduzetnike treba omogućiti da se plaća PDV po naplati. Ako se želi stvarno pomoć malom gospodarstvu onda treba ukinute, ne smanjit, ukinut pojedine parafiskalne namete za te male poduzetnike, odnosno obrtnike i na kraju treba pokrenuti investicije. Međutim, najviše pokazuje izvješće Hrvatske narodne banke od prošlog tjedna da u zadnjem kvartalu 2012. je stalnih ulaganja u RH bilo ravno 0. Konkretni projekti kao što je Zračna luka Zagreb stoji, dakle Zračna luka Zagreb koja je potpisana, ugovor je potpisan o koncesiji prije više od godinu dana, ne znamo šta se dešava, navodno će se počet gradit do kraja godine. Hrvatska elektroprivreda koju je javno poduzeće u državnom vlasništvu nije pokrenula niti jednu investiciju i sad čujemo da Vlada razmišlja o tome da na čelo Hrvatske elektroprivrede dođe stranac. Pa možda da Vlada razmisli da na čelo Vlade dođe stranac. **Zgrebec, Dragica Da kolega Miloševiću vi ste upravo rekli što je problem ovoga zakona, jer on ne akceptira ono što se stvarno događa u Hrvatskoj. Reć ovdje da su mali investirali više od velikih i to prikazat kako nekakav veliki rezultat je tragedija,

da velike investicije će povući tisuće malih koji će raditi i to je ključ cijele priče. Mi zaboravljamo osnove, to vam je onaj Bilićev trokut, piramida kako god hoćete, obrtnici u sredini mali i srednji poduzetnici i gore na vrhu veliki koji naprosto apsorbiraju sve ovo skupa, najneskloniji su promjenama, tromi su, a oni naprosto drže cijeli sustav. I vi niti ste pokrenuli velike a male ste naprosto sa određenim i poreznim promjenama i najavama poreznih promjera uništili. Vi uopće niste svjesni što se dogodilo sa obrtnicima kad je išla najava da će oni plaćati porez na dodanu vrijednost prema ispostavljenom računu, a ne prema naplaćenoj realizaciji. Pa to izaziva konsternaciju jer vi možete pričati što god hoćete, uzmite ukupan njihov promet i uzmite da 25% na to ili nekakvu prosječnu stopu jer ima i nižih stopa poreza na dodanu vrijednost, vi naprosto morate znat da njima toliko treba novaca

što prilikom uvoza se više porez neće plaćat na granici iz EU, nego će se plaćat u trenutku prodaje proizvoda i to je ciklus koji se pomiče za 2 mjeseca i on će kontinuirano svake godine donosit 700 milijuna manje u proračun, tako je i ovo čiji je ciklus koji bi obrtnicima uzeo nekoliko stotina milijuna kuna, kad bi oni morali osigurati u jednoj totalnoj besparici i na takav način funkcionirati. Dakle, jedna takva najava je pogubna jer vi morate shvaćati da i okruženje nešto vrlo bitno za vas. lijepa gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega spominjali ste dakle onu temeljnu ulogu HAMAG-a zbog čega je ona i davno osnovana, agencija dakle koja prvenstveno služi i trebala je služiti za izdavanje jamstava za za aktivnosti malog i srednjeg poduzetništva. I zaista je od 2008. do 2012. negdje oko 665 milijuna kuna za ukupno 527 jamstava je izdano i to je često puta od strane ministra kojeg nažalost nema tu, i premda ga volimo gledati u Saboru, proglašavano kao velikim neuspjehom jer sada eto oni izdaju preko tisuća ili milijardi razno raznih jamstava i time bitno doprinose malom i srednjem poduzetništvu. Treba naravno to uzeti u kontekst, da je samo oko 3% tih jamstava u prethodnom razdoblju došlo na naplatu državnom proračunu. Ovako pod upitnim kriterijima, naravno čuje se i po razno raznim kriterijima koji više liče na podobnost, dakle i dijeljenje jamstava šakom i kapom. To treba staviti u kontekst tko će biti odgovoran za to kada ta jamstva dođu na naplatu i tu ste u pravu, da li ta jamstva zapravo znače nedozvoljeno državnu potporu i kako će se to reflektirati u odnosu na pravila koja znamo da I isto tako, ono što se tiče dakle tih spajanja i stvaranja nekakve mega agencije od HAMAG-a, dakle bavi se svime i svačime, a …/Govornik se ne razumije./… investicijama i čuli smo do kud do kud takva politika i dovodi. I na kraju vjerojatno s obzirom da se ministar i ministarstvo voli baviti institucijama, a posebno i Obrtničkom komorom. Koliko vidimo u zadnje vrijeme odnos između Obrtničke komore i matičnog ministarstva i baš nisu idilični, tim više što se ministarstvo želi baviti ustrojstvom obrtničke komore nakon 150 godina samostalnosti. Možete govoriti na kraju da se predlaže neki novi zakon, da Obrtnička komora isto tako pređe vjerojatno (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Da kolega Popijač jamstvo treba dati za kvalitetan projekt i takvo jamstvo je legalna potpora koju odobrava AZT itd. ako se to jamstvo ne daje po nekakvim kriterijima i sutra dođe na naplatu tu se može dotirat nelegalnom potporom i točno se zna što to znači. Jamstva bez kriterija davat samo zbog toga je najbolji primjer brodogradnja koja je koštala sve Vlade u proteklim godinama milijarde i milijarde kuna. Prema tome, niko nije protiv toga, ali kažem model A i A+ su pokazali da nažalost većina poduzetnika nije kreditno sposobna i nitko nije protiv toga da se pomogne poduzetnicima, međutim jasno moraju postojati kriteriji, kriteriji i prije svega tu su projekti, projekti koji su naprosto vidljivo da će, da su ostvarivi, da mogu dignuti zaposlenost i povećat bruto domaći proizvod a kriteriji da se da nekome kredit samo da bi partijski egzistirao naprosto nije nešto što je dobro. Obrtnička komora da u onom trenutku kad su obrtnici jasno digli ovoga glas protiv naplate poreza po ispostavljenim računima u tom trenutku je osjetio potrebu da stavi šaku i na obrtničku komoru. Zamislite 160 godina postoji obrtnička komora, dakle prošla je i Austougarsku i staru Jugoslaviju i komunističku Jugoslaviju, socijalističku prošla tzv. ne demokratsku HDZ-ovu u Hrvatskoj. Sad dođe velika Kukuriku demokracija i oni nađu za pravo da stave šaku na Hvala. Sljedeća replika, Josip Borić. Izvolite Uvaženi kolega Šuker malo prije ste govorili da nema velikih investicija. Kad nema velikih investicija onda je isprazno govoriti o tome kako će se pomoći malim poduzetnicima. to neka, pošto su to prazna obećanja da možda Vlada uzme slogan ili neko od ministarstva kad se male ruke slože, sve se može. Međutim mislim da je kasno za pjesmu. Malo je prekasno za pjesmu ili nam ostaje samo pjesma. Mislim da su to ne male ruke nego mali gospodarski umovi. Govorili ste o tome o europskim fondovima. Rekli ste da postoje jasna pravila tih fondova i jedna dobra ideja koja je neće se ništa napraviti ako se poduzetnicima ne pomogne, ako se ne spoje znanost i poduzetnici, rekli ste pamet i poduzetnici. Što naša Vlada radi? Naša Vlada baca poduzetnike, male poduzetnike, srednje poduzetnike u vodu i kaže im plivaj i nema pojasa za spašavanje. Eventualno ako baci pojas za spašavanje to je onda onaj izbušeni pojas za spašavanje. Viče im plivaj, plivaj i puši u taj izbušeni pojas za spašavanje i šta se još kaže plaćaj, plaćaj koliko stotine parafiskalnih nameta, pogled na šumu plaćaj ali ne trebaš u šumu ići, preko televizora gledaj šumu i plati to što si gledao. Licemjerno je uzimati zdravstvo i ostaviti stotinjak parafiskalnih nameta. Ništa se time nije postiglo, bolnice su se srušile i novaca nema. Onda se krpa iz proračuna. Znači sve je naopako. I ostaje nam stvarno samo pjesma. Al tužna. Hvala. Imamo odgovor kolega Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Da kolega Vukšić, mi smo prilikom donošenja proračuna za 2012. I prijedloga za smanjenje doprinosa za 2% jasno rekli da će to netko platiti. Evo najava Vlade koja se zadužuje pet milijardi ali mimo svih pravila. Vi tih pet milijardi nemate ni na jednoj poziciji proračuna i jasno govori da ove dvije milijarde i šesto ili sedamsto koliko je smanjen zdravstveni doprinos zdravstvu fali i da će to platiti hrvatski građani kroz nekakve budeće poreze jer taj kredit sa kamatama će trebati vratiti. To je dakle činjenica. Također je sva sreća pa nismo mi u godinama kad nam je svaki dan nešto novo pa su nas zahvatile nekakve boleštine nego smo još uvijek relativno što bi rekao naš narod dobro pamteći pa se sjećamo da najveći obrtnici u Hrvatskoj i za vrijeme bivše države pa i sada su bili vezani na velike sustave. Uz to su neki od njih razvili i vlastite proizvode i vlastite inženjerske biroe i postali su mala poduzeća sa 50 i 100 zaposlenih i to naprosto ukazuje bez obzira na društveno političko uređenje, bez obzira da da li se radi o tržišnoj ili planskoj privredi netko je s nekim poslovno vezan. Jer ne može nikada mali obrtnik napraviti jedan takav proizvod koji će biti konkurentan na nekakvom velikom tržištu iz jednostavnog razloga što jedinice iz proizvoda fiksni troškovi opterećuju previše, što imate više jedinica proizvoda tih fiksnih ti troškovi su manji i taj proizvod je konkurentan. Prema tome, to su osnovna načela i suludo je uopće danas o njima u ovoj sabornici govoriti ali nažalost u ovom prijedlogu zakona se ništa od toga ne akcortira. Govori se kao da je malo srednje poduzetništvo, obrtništvo samo i ono će samo za sebe raditi. Njoj niti trebaju građani Hrvatske koji su okljaštreni sa povećanim PDV-om niti im treba gospodarstvo veliko koje ima investicije a to naprosto nije tako. **Vuljanić, Nikola (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala. Kolega Šuker rekli ste u svom izlaganju, znamo što treba napraviti. Pa vjerojatno i znamo ali zapanjuje zašto onda radimo obrnuto. Znamo da treba pomoći poduzetnicima pametnijom kamatnom politikom da ih banke gule i što radimo? Prodajemo zadnju Hrvatsku banku u kojoj bi mogli eventualno utjecati, u kojoj bi mogli staviti hrvatski novac, novac hrvatske države i kreirati kamatnu politiku a ne samo cviliti kakvi su ovi bankari gadni lopovi nego kreirati kamatnu politiku. No znamo što treba. Pa radimo obrnuto. Umjesto da plašimo obrtnike PDV-om po fakturiranju a ne po naplati kao što sad imaju, zašto ne naplatimo porez recimo osobama koje prodaju naftne tvrtke za stotinu 20 i ne znam nešto milijuna eura i ne plate ni kunu poreza na tu transakciju. Pred par godina smo se zgražali što isto jedan uspješni poduzetnik hrvatske brodomljekare za dvije milijarde nije platio ni kunu, odgražali smo se i stvar je prošla. Znamo što treba. Treba znat što hoćemo i mislili smo da ova Vlada zna što hoće, da ima strategiju, da ima neku viziju, da ima plan. Pokazalo se da smo se prevarili. kolega Vuljanić kad pogledate u ocijeni stanja ovog materijala onda je tu jedna vrlo interesantna rečenica, zadržao pozitivom financijske rezultate zapošljavanja. Vidite većina ovih obrtnika i malih poduzetnika koji su zadržali pozitivan financijski rezultati i rad zapošljavanja su prodavali svoju imovinu, vadili novce iz čarapi, održali proizvodnju i održali svoje obrte. A mi smo prošli tjedan donijeli zakon kojim se predlaže da onima koji se nisu ponašali na ovakav način otpišemo kamate i da im omogućimo naplatu poreza na određen način. Dakle oni koji su prodavali ono što su stekli da bi održali ovo što imaju, njima nećemo pomoći, a onima koji nisu plaćali porez a sticali su imovinu, tu imovinu sigurno danas imaju, opraštamo kamate. I to je nešto što je razlika u razmišljanju i promišljanju. I možemo optuživati jedni druge koliko god hoćemo. Svako vrijeme nosi svoje dobre i loše strane. Mi smo 2011.imali 2 kvartala pozitivan gospodarski rast, dakle neke mjere su dale neke rezultate iako su neki ministri bili razapeti ko Isusi Kristi ali su nekakve mjere date. A danas su ministri na pijedestalu ali su mjere katastrofalne. Zahvaljujem. Za riječ se javio u ime predlagatelja zamjenik ministra Dražen Pros. Izvolite zamjeniče. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora. Cijenjenje gospođe i gospodo zastupnici. Hvala lijepa na ovim diskusijama. riječi i nekoliko odgovora prije svega cijenjenom zastupniku gospodinu Grubišiću da još jednom jasno ponovimo. Dakle u ovom pripajanju BIRCO-a HAMAG INVEST-u ničeg nikakvog novog povećanja sredstava iz državnog proračuna. govorimo o BICRO-u koji djeluje dakle u okviru za sada Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i HAMAG INVEST-a koji je u okviru Ministarstva poduzetništva i obrta na neki način. Pripajanjem toga neće doći ni do kakvih novog broja djelatnika niti do bilo kakvih novih troškova, novih sredstava. Središnji informacijski sustav poticaja, dakle to je nešto što u Hrvatskoj definitivno nije postojalo do sada i ovo predstavlja uvođenje reda. Kada govorimo o sustavu poticaja dakle samo to u razdoblju od 2004.do 2011.godine kada govorimo o bespovratnim poticajima, negdje otprilike 67 milijardi kuna je utrošeno u taj dio. Najveći dio išao je na poljoprivredu i na brodogradnju, nešto na prometnu infrastrukturu što se tiče maloga gospodarstva, manje od milijardu kuna kroz sustav direktni poticaj je išao. To je činjenica. Ono što želimo danas, želimo i kroz ovakav sustav vidjeti točno gdje je, kada, kome se sredstva raspodjeljuju. Gospodin Popijač isto tako cijenjeni zastupnik Popijač govorio o tome da se dijelilo kapom i šakom. Da, itekako se dijelilo kapom i šakom, zato smo i prošle godine u sustav programa poticanja razvoja malog gospodarstva i uveli red i uveli kriterije za odobravanje potpora i poduzetničkim zonama jer je upravo te podjele po babi i stričevima u proteklom razdoblju bilo jako puno. Kada govorimo o konzultantima, isto tako ne radi se ni o kakvim novim konzultantima. Naravno da regionalne razvojne agencije su središte i centralno područje što se tiče u njima su i osnovani one stop servis centri, dakle ona prva točka, točka, ključna točna koje se javljaju investitori. Dakle ovdje nema govora ni o kakvim novim konzultantima, ima govora samo o onom dijelu konzultanata koji su kroz protekla razdoblja i u okviru BICRO-a i nekadašnjeg HAMAG-a kasnije HAMAG INVEST-a bili certificirani kao konzultanti. Dakle nema ničeg novog u tom dijelu. Konkretno, mjere poticanja razvoja malog gospodarstva kroz poduzetnički impuls koji je ove godine otprilike 100 milijuna eura i koji je itekako usmjeren na sve segmente od mikropoduzetništva koji je usmjeren isto tako i na start up-ove na poduzetnike koji danas žive i to itekako teško rade i opstaju na ovom tržištu ali isto tako dio sredstava usmjeren i tu je napravljen dobar balans jer je dio sredstava usmjeren na nove kompanije na nove start up-ove. Dio inovativnog poduzetništva i kreativnih industrija isto tako se potiče. I to je bila ideja ovog pripajanja BICRO-a gdje je glavni naglasak na inovativnom poduzetništvu pripajanja BICRO-a HAMAG INVEST-u. Još samo možda odgovor o važnosti i značaju malog gospodarstva i o tome koliko su investicije u malom gospodarstvu bitne i značajne i naravno da nismo euforični zbog tog rezultata povećanja tih investicija u 2012. u odnosu na 2011.godinu, svjesni smo toga koji je značaj. Više od 50% hrvatskog BDP-a dolazi iz segmenta malog gospodarstva, više od 60% izvoza u zemlje EU dolazi. Isto tako negdje je gotovo 2/3 uposlenih dolazi iz segmenta malog gospodarstva. Dakle svake investicije u malom gospodarstvu je važna i značajna. Hvala lijepa. Hvala i vama zamjeniče ministra. Imamo prijavljenih pet replika. Prvi se javio Zoran Vinković. Izvolite kolega. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Pa uvaženi zamjeniče, možda najbolje o odnosu ove Vlade i ovog ministarstva prema malom i srednjem poduzetništvu najbolje govori i pretpostavljeni novi zakon o obrtu i samo mišljenje Obrtničke komore. cjelokupnih ovih 16 mjeseci ove hrvatske Vlade moglo bi se svesti onako pod jednu parolu uvodimo red, uvodimo red, uvodimo red, a od tog reda i uvođenja reda došlo je do porasti nezaposlenosti, povećanja gotovo svih poreza, a možda da krenemo od onog najvažnijeg poreza, a to je PDV da pokrenemo gospodarstvo mnogih. Ne ekonomski stručnjaci, ekonomski analitičari nego prije svega ljudi koji vode ta mala i srednja poduzeća, sami građani sasvim je jasno ako smanjite PDV da će to biti najveća mjera koja može potaknuti gospodarstvo. Tu su i one znamenite investicije. Puna Hrvatska kranova osim ovih koji plaća Hrvatska država sa izmiještanjem naplatnih kućica i dovođenjem investicije koja će pokopati drvnu industriju RH, ali radi se trgovačkom centru ne o industriji. Tako da meni sve ove mjere i uvođenje reda liči na jednu živopisnu priču tamo iz carske Rusije kada je jedan svećenik crtao crtao određeno blagostanje u Rusiji, mislim da znate da se zvao Potemkin pa se po njemu to i nazvalo Potemkinova sela, a ovdje ćemo očigledno imati Milanovićeva sela. A što se tiče rada agencija i osnivanja agencija, dovoljno je vidjeti sada u ovo vrijeme rad Agencije za poljoprivredno zemljište koja niti ima kadrove, niti ima prostore i sav posao te agencije je prebačen na lokalnu samoupravu i svi problemi prebačeni na lokalnu samoupravu. u ovakvim temama miješat kruške i jabuke. Vi ste rekli da je bilo 65 milijardi poticaja i subvencija, ali naprosto nije istina. Poljoprivredu ne možete stavljat u ovaj dio, autoceste ni po čem ne možete stavljat u ovaj dio, međutim pa čak ni brodogradnju iako brodogradnja ima itekako efekat na male i srednje poduzetnike jer većina njih radi u brodogradilištima puno poslova, ali vrlo interesantno da nitko od njih za razliku od brodogradilišta ne posluje negativno, dakle svi oni posluju pozitivno, onaj koji plaća i tko organizira posao taj posluje debelo negativno i to država debelo plaća. Prema tome, i te podatke ste naslijedili i te podaci postoje u Ministarstvu financija. Prema tome, nitko vas ovdje ne napada zbog ničega, mi vam samo želimo pomoći i želimo vam reći da ovaj akt koji je normativno, tehnički dobro napravljen nažalost ne rješava probleme s kojim se sučeljavaju hrvatski gospodarstvenici u ovom trenutku i to je bit cijele priče. I pokazatelje i iz proračuna svi kolege prilikom donošenja proračuna znaju, makroekonomski pokazatelji već pjevaju i ptice na grani ujutro kad se probudite one već lagano pjevaju koliko svi pričaju o tome. Prema tome to su činjenice i sad ajmo vidjeti što bi u ovaj zakon trebalo ugraditi da se te stvari promijene i da se ptičice ujutro vrate na onaj lijepi proljetni pjev, da nam ne pjevaju više o broju nezaposlenih i padu BDP-a.

dakle moj komentar je bio zaista na nešto što radite čitavih godinu i pol dana, dakle bavite se nekakvim administrativnim preslagivanjem te agencije i ona zaista postaje mega agencija koja se bavi ničim ili svačim. Rezultati su očiti u odnosu na ono što čitamo svaki dan, dakle propadanje hrvatskog gospodarstva. I sad pripajate, točno je da nećete povećat broj ljudi jer tih 20-tak koliko ih ima tamo u BICRO-u prijeći će u tu agenciju, ta agencija će ponovno nabubrit, zamjenik će se HAMAG-a baviti tim inovacijama ili nečim što je već BICRO radio i sve manje-više se utapa u jednu bezličnu masu. Što se tiče samih potpora za poslovne zone, preko 700 milijuna kuna da, podijeljeno je potpora za razvojnu infrastrukturu u poduzetničkim zonama i preko 700 milijuna kuna vrijednosti vrijednosti dodijeljenog zemljišta od strane države, neiskorištenog zemljišta u korovu i u šikarama lokalnoj samoupravi i to je sve sada zaustavljeno. u tim poslovnim zonama u tom vremenu je zaposleno preko 40 000 ljudi. Da li je neka lokalna samouprava kvalitetnije ili nije iskoristila ta sredstva pa privukla investitore, a država učinila sve što je trebala činiti. Vi sada po partijskim, po podobnim kriterijima, kriterijima podobnosti čujemo to dijelite određenim zonama neke novce. To se nikad nije radilo, barem se nije radilo u moje vrijeme. I nisam se slikao niti sam paradirao, slao sam poštom ugovore jer sam želio da to dođe čim prije tamo gdje treba doći i gdje su se ta sredstva trebala se ta sredstva trebala kvalitetno iskoristiti. Dakle možda znate ili ne znate te podatke, ali govoriti o tome da neka općina ne zaslužuje državno zemljište koje je neiskorišteno, na kojem raste korov ili šikara je neodgovorno i na to nemate pravo.

Uvaženi zamjeniče ministra, kadroviranje Kukuriku koalicije počelo je u prosincu 2011. godine i traje do danas. Da je ta vlast bila spremna preuzeti ono i početi raditi ono što je obećala tada bi to učinila najmanje 3 mjeseca, u roku 3 mjeseca, a da je bila u potpunosti spremna tada je morala doći sa rješenjima i rješenja odmah provoditi u djelo. Međutim, za to je potrebna ideja i za to je potrebna vizija koje nema. Rekli ste da je milijardu kuna direktnih poticaja, a efekta nema. Efekt se vidi po broju nezaposlenih, efekt se vidi po BDP-u, efekt se vidi po tome koji je standard hrvatskih građana. Možda se poticalo ono što ne zaslužuje, a nije se poticalo ono što ne zaslužuje. To je recimo isto kao kad biste poticali sadnju ananasa u Međimurju, mislim ne bi baš nekih rezultata sjajnih bilo. Ima jedna anegdota u "Arhipelagu Gulag" Solženjicina gdje su naredili iz Moskve da se istovremeno mora sijati kukuruz i onda su slali depeše iz raznih dijelova koje znate da imaju nekoliko vremenskih zona, da je tamo snijeg do koljena, da ne mogu baš sijati. Depeša je glasila sij, ne pitaj jer partija zna što radi. I sijali su kukuruz u snijegu do koljena ili snijegu velikom 2 metra. Meni se ovo čini da se sije isto tako u snijegu ili da se sije u pijesak jer ako je milijardu direktnih poticaja efekta nema. Što guši male poduzetnike, upravo ono što smo rekli, oni nameti koji bi se trebali ukinuti. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. I zadnja replika, Željko Kolar. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče ministra, očigledno da smo živjeli posljednjih 8, 9 godina u nekoj drugoj zemlji i kako se lijepo pravdamo da su svi projekti koji su išli jedinicama lokalne samouprave išli isključivo po kvaliteti projekata, a ne po nekakvoj stranačkoj podobnosti, pa čak niti ministri ili direktori javnih poduzeća nisu uopće znali tko dobiva te poticaje. A dogodilo se meni kao gradonačelniku da mi u ministarstvu ili u državnom poduzeću nisu htjeli niti primiti zahtjev za moj projekat iz razloga toga što nisam bio na dobroj strani. A da sam ušao u Hrvatske vode i da je bilo na ploči napisano imenom i prezimenom općine i gradovi koji će dobivati poticaje, a svi su bili iz HDZ-a i HSS-a i sad nam se tu drže lekcije. A u programu EIB-a dva u mojoj županiji 92% novaca je došlo u jedinice lokalne samouprave gdje je bio ponovno HDZ i HSS na vlasti. Možda mi jesmo malo čudni, a toliko čudni pa nisu niti hrvatski građani da bi trebali zapamtiti. Jer za ovu elementarnu nepogodu se nitko ne može spremiti koju ste vi ostavili. A šteta što je otišao kolega Šuker pa da ga pitam koje su to bile mjerne točke koje je on određivao u kojoj su mjere doveli do toga da smo u pojedinom trenutku imali pad bruto nacionalnog dohotka 6% i koje su to onda mjere bile od Vlade da ih spriječe. A činjenica jeste da smo po političkoj liniji i podobnosti davali jedinicama lokalne samouprave novac za zone i koje nisu iskoristile. I onda imate u Krapini gradonačelnika grada Krapine koji je dobio 6 i pol milijuna kuna, u zoni se otvorilo 160 radnih mjesta i imate grad Zabok je dobio 2 milijuna kuna a čovjek je otvorio 1760 radnih mjesta. Zahvaljujem. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HNS-a Srđan Gjurković. Izvolite kolega. sabora, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Dakle, u ime kluba Hrvatske narodne stranke naravno odmah ću reći da ćemo podržati ove izmjene i dopune Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva s konačnim prijedlogom zakona i naravno sugerirat da se odmah napravi i pročišćeni tekst kako bi svi oni koji sutra trebaju koristiti sredstva, poticaje biti dio ovoga projekta sudjelovanja u razvoju, pomoć Hrvatske države u sklopu ministarstva uz pomoć HAMAG-a mogli što jasnije i kvalitetnije iščitavat

jasne i novije u odnosu na postojeće koje smo imali u ovome, u dosadašnjem zakonu. Dakle, ono što je ključno a to je da će Ministarstvo za poduzetništvo i obrt uspostaviti središnji informacijski sustav malog gospodarstva kao cjelovit i sveobuhvatan sustav za provedbu i praćenje mjera instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva i ocjenu gospodarskih učinaka na nacionalnoj i na regionalnoj razini. Dakle, mi ćemo ovdje ne samo Vlada u Hrvatskom saboru dobiti izvješća o učincima provedenih mjera, a sa ovim izmjenama i dopunama zakona se osigurava da napokon u Hrvatskoj državi i po pitanju malog i srednjeg poduzetništva imamo apsolutno evidenciju javnu evidenciju svih onih koji su uključeni u program koji ovaj zakon definira. I to je jedini i ispravan način ne samo radi ulaska u EU nego zbog javnosti, zbog svih ovih rasprava što su se vodile tko je kome dao a bez određenih kriterija jedini ispravan način da cijela javnost a ne samo politika zna tko kako je dobio i šta smo imali koristi svi skupa, a posebno oni poduzetnici koji su dobili sredstva. I zbog toga je ovaj zakon ne samo dobar, nego potreban i zato da se može što prije ustrojiti ova kompletna evidencija. Jer nakon toga teško će se moći voditi rasprave o tome tko je kome zašto dao jer je ova Vlada u startu i uvijek govori imamo odgovornost, imamo odlučnost, ali imamo i transparentnost. Nešto što se u dosadašnjim raspravama nije spominjalo, a smatram u ime kluba HNS-a da je iznimno bitno a to je da se u ovim izmjenama i dopunama zakona osim osnivanja rizičnog kapitala, fondova rizičnog kapitala što se i u prvom zakonu 2002. godine definiralo uvodi osnivanje i upravljanje fondovima rizičnog kapitala i drugih fondova. To znači da Vlada koristi netko je spominjao neke nove instrumente. Da, hrvatska Vlada koristi sve instrumente koji postoje i u sustavu posebno EU kako bi kako bi pomagala i razvijala gospodarstvo, a sve u skladu naravno sa onim potporama, odnosno nadležnostima koje se provodi kontrola od strane Europske komisije kako se sredstva ne bi dijelila netransparentno, odnosno da ne bi se sustav tržišnog natjecanja ugrožavao. fondovi kao što su Venture investicijski fondovi, odnosno rizični fondovi otvorenog investicijskog kapitala su fondovi o kojima se razmišlja i u ministarstvu nadležnom za malo i srednje obrtništvo Ministarstva poduzetništva i obrta sa HBOR-om, sa HAMAG-om da sa Europskim investicijskim fondom, sa Europskom bankom za obnovu i razvoj i sa drugim zainteresiranim ulagačima osigura sredstva za male i srednje poduzetnike posebno one koji imaju, koji žele ići u visoku tehnologiju, imaju znanja i nemaju temeljnog kapitala, nemaju mogućnost u start u start up firmama kretati sa kreditima banke da im osigura razvoj, da osigura zapošljavanje, da osigura napredak. To su instrumenti o kojima ova Vlada razmišlja. To su instrumenti o kojima Vlada radi pripremne sastanke i dogovore, a ovim zakonodavnim okvirom se omogućava da se to sutra i realizira. I sva ova priča o tome, uspješnosti i neuspješnosti Vlade kad govorimo o 3951 tvrtci koja je u predstečajnoj nagodbi u procesu koji treba završiti vrlo brzo, koji bi trebalo osigurati kontinuitet tih velikih tvrtki na koje se malo i srednje poduzetništvo oslanja je nešto na čemu Vlada intenzivno radi. Preko noći, to znamo, ne mogu se riješiti nagomilani problemi. A one velike investicije koje ste vi imali u 2011. godini i pol, samo je pola milijarde realnih investicija a cijela milijarda jedna u biti je pretvaranje računovodstveno onih posudbi što u bankama, što u drugim tvrtkama od strane vlasnika u kapital, što kroz knjiženja i statistiku Državnog ureda za statistiku se prikazuju kao investicije u kapital, a u biti su to sredstva koja su već davno uložena i potrošena kroz ulaganja vlasnika. I naravno ono što je ključno i bitno da se okrećemo napokon investicijama koje su vezane i potporama za istraživanje, razvoj i primjenu inovacija i to je ono što Vlada, ova Vlada će apsolutno podupirati. A kao što sam i u uvodu rekao učinkovitost i transparentnost javnosti je nepobitna i ona će biti svima dostupna tako da više neće biti onako kako ste vi prije radili, prijašnje vlasti, dijelili po babi i po stričevima. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo prijavljene replike. Prvi se javio Marin Jurjević. Izvolite kolega Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Kolega Gjurković dobro ste rekli da je ovaj zakon nužan kako bi došli na kraj toj priči tko je kome dao bez kriterija. Ovdje smo dosada čuli, naročito kroz replike, toliko toga da bi rekli blago zemlji koja ima ovoliku pamet. A pitam se gdje je ta pamet bila kad su ti koji je sada prosipaju bili na vlasti? Ako zamislimo Hrvatsku kao trkača na 100 metara, oni su joj odsjekli, tome trkaču nogu a sada viču na trenera ala je ti spora, nikako do cilja da dođe. Pa dajte ljudi, dosta toga licemjerja, dosta priča o tome, skoro 20 godina ste bili na vlasti, kako je u godinu i pol dana uspjelo se uništiti sve što ste vi dobroga napravili a ja to dobro ne vidim, ne bi vidio nekakvim najjačim dalekozorom. Imamo opoziciju koja ionako neće doći nikad na vlast, koja obećava stalno zlatne doline, polja žita, sunčanu budućnost punu pjesama, radosti i svjetla

intenzivno i žele i provode i traže, traže građani, tražimo i mi, zbog toga smo i dobili povjerenje za promjene, za odgovornost ali i učinkovitost. To je jedna čudna riječ efikasnost, učinkovitost koja dosad nije bila prisutna u političkom izričaju i realizaciji kod izvršne vlasti. I zbog toga vjerujem da naši građani će vrlo dobro shvatiti način na koji mi radimo, a rezultati rada moraju doći nažalost ne mogu ići brže jer ono što smo naslijedili svima je jasno predubok je jaz da bi se lako premostio.

tko je sve odrezao noge, tko danas ništa nije napravio, tko ima krive postavke. Ne mogu povjerovati da je to zapravo suština diskusije koja bi se trebala voditi u ovom Saboru. Ali, ovakav prijedlog zakona potiče takvu diskusiju. Kolega Gjurković rekli ste uspostavit će se sustav praćenja mjera. Krasno, lijepo ćemo pratiti mjere, ali nemamo mjere. Sustav praćenja koga ili čega? Rekli ste da je ovo jedini ispravan način jer će biti transparentan. Pa zakon bi se onda trebao zvati antikorupcijski zakon u malom poduzetništvu. Jedini ispravan način bi bio da stvari funkcioniraju, stvari ne funkcioniraju. Ovo neplodno prepucavanje ne vodi ama baš ničemu. Rekli ste Vlada koristi sve instrumente koje ima i koje nema. Možda ih i koristi ali nijedan od tih instrumenata nije uključen u struju i nijedan od tih instrumenata ne daje rezultate. To se od nas očekuje. Zato smo na glasu kakvom jesmo, zato nas pljuju po medijima, zato dobivamo čudne sms-ove, zato što stvari ne funkcioniraju. Naravno da je kriva i lijeva strana, naravno da je kriva i desna strana, ali stvari ne funkcioniraju. Mi se evo čitavo jutro bavimo ovdje efemerijama da li će se dvije agencije spojiti i što će se tu dogoditi. Ma ništ se neće dogoditi. Zahvaljujem. Imamo odgovor, kolega Gjurković. Izvolite. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovani kolega ja nisam stvarno o nikakvom rezanju nogu raspravljao, ni takvim stvarima, ja sam zaista razgovarao i govorio o učinkovitosti i efikasnosti što ovaj zakon donosi i mislim da bi s vaše strane trebalo dati određenu potporu, to samo ukazuje da do sada nisu stvari funkcionirale, da nisu kvalitetno bilo evidentirane i da o ovome cijelom procesu koji ovaj zakon isto tako osigurava ćemo imat mogućnost da sagledamo sve i da vi i posebno građani imaju jasno kako se troše i sredstva koja ulaže država u poticanje gospodarstva. Kriteriji postoje, kriteriji će biti isto javni. Ovdje jasno piše da će i natječaj ne samo biti u Narodnim novinama, nego objavljeni i u javnim glasilima čime će biti još dostupniji svima onima koji žele i imaju namjeru da koriste sredstva za ulaganje i zapošljavanje. Da li nešto nije funkcioniralo to je valjda svima jasno, da li danas funkcionira, isto tako bi trebalo biti jasno da funkcionira i da će sve bolje i bolje funkcionirati. A što se tiče investicija, vi u ovom trenutku u turizmu imate 2 milijarde i 400 milijuna, ulaganje u investicije baš zbog smanjenja PDV-a na 10% i u pripremi vam je oko 500 milijuna eura ulaganja preko Agencije za investicije i konkurentnost. Agencija za investicije i konkurentnost pokriva velike investicije, a HAMAG i ministarstvo male i srednje poduzetnike. Prema tome, imamo sustav koji može odgovorit potrebama vremena. Hvala. Sljedeća replika, Josip Borić. Izvolite kolega Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Đurković vi ste rekli odgovornost i učinkovitost, kad bi to bilo jedno s drugim i zaista vaša nekakva, model ponašanja pogledavši učinkovitost sigurno bi odgovornost bila u tome da ili podnesete ostavku kao Vlada ili barem pojedini ministri u svojim resorima. Jer ako je odgovornost ili učinkovitost da je nešto loše sa 300 tisuća nezaposlenih, a odlično je i dobro sa 370 ili ako je ne znam dug ili nelikvidnost veća ili manja, pa onda je to velika učinkovitost u odnosu na neko vrijeme od prije godinu i pol dana. Tu bi se dalo, kažem puno raspravljati. Međutim, ono što nama dobro ide za vrijeme ove vlasti je osnivanje ovih agencija i rasprava o njima u Hrvatskom saboru. U srijedu Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, pa onda još i Hrvatska kontrola zračnog prometa, u četvrtaka Agencija za investicije i konkurentnost, jučer u utorak Agencija za plaćanje u poljoprivredi, danas Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. Svaki dan mi uređujemo strukturu određenih agencija, svaki dan raspravljamo tko će tamo valjda sjedit, koliko će tih upravnih vijeća biti ili koliko će ljudi biti u tim upravnim vijećima, a o poduzetnicima ovako u pauzama. Prije toga ih ministri dobro izvrijeđaju i sad kad govorite o turizmu, danas vam je zahtjev Hrvatske udruge poslodavaca ne uvodite porez na nekretnine uzet ćete nam od 2 do 5% naših prihoda tj. povećat ćete nam troškove uvodeći taj porez. Međutim, vi tvrdoglavo ustrajete u tom odnosu s poslodavcima gdje na jednoj strani oni upozoravaju, a vi s druge strane provodite mjere koje ih čine neučinkovitima i onda se čudimo što se događa u hrvatskom gospodarstvu. A onda izbacite nekakve milijarde o kojima ćemo mi valjda sanjati, a sam potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo kaže oporavak tek u 2015. godini. Krenuli smo na oporavak u 2013. pa ništa,

dakle treba ponavljat očigledno neke činjenice. Ako imate 70 000 tzv. zaposlenih u tvrtkama koje su godinu dana u blokadi ili više, onda je sasvim jasno da oni nisu zaposleni nego da su oni samo proknjiženi na zaposlene a ubiti su nezaposlenih. I zato u ovom trenutku kroz predstečajne nagodbe i stečaje nije uopće čudno nažalost da većina tih radnika i radnica je završila na zavodu za zapošljavanje. Što se tiče agencija, agencije su i prije postojale, pa čudno je što ste vi 2010. ukinuli Agenciju za poticanje investicija koja je i onda, a i danas bila, i i danas je jedna od ključnih agencija koja osigurava mogućnost i kvalitetu da stranim i domaćim investitorima osigura lomljenje one birokracije koju imamo unutar Hrvatske i osigura uvjete zakonodavne provedbe provedbe okvira svih onih potrebnih dokumenata koji su nužni za provedbu investicije. Što se tiče učinkovitosti Vlade Republike Hrvatske vidjet ćete, to je sasvim jasno s obzirom na naslijeđeno, a i sami ste svjesni šta ste nam ostavili da će vrijeme vrlo brzo pokazat da kroz sve zakonodavne okvire, operativu i agencije koje zaista rade mi ćemo imati ne stagnaciju i stabilnu Hrvatsku, nego ćemo imat uz rast bruto proizvoda i stabilne financije koje imamo, i stabilnu državu rast koji će biti sigurno među boljim u Europi. Zahvaljujem. I zadnja replika Ivan Šuker. Izvolite kolega. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Gjurković, nije se dobro igrati sa statistikama i metodologijama. Prema tome, investicije po istoj metodologiji i po istim pravilima u statistici su se mjerili prije 3, 4 i kao prošle godine. Govoriti o tome da je nešto bilo ovako, te se postavlja pitanje zašto toga nije bilo prošle godine, jer sve ove godine se provlače takva ulaganja. Dakle, nije se dobro igrat sa statistikom da bi pokrili oni što je pokriti nemoguće. A kad govorimo o odgovornosti i učinkovitosti možda najbolji primjer odgovornosti i učinkovitosti ove Vlade je imenovanje u javna poduzeća koja su trebala biti nosioc gospodarskog razvoja. Dakle, svaka partija si je uzela svoj atar, svoju firmu i unutra …/Govorni I bez obzira kakvi su rezultati, jer gledajte PLINACRO je u doba najvećih investicija te tvrtke, dakle investicije u plinovod od Fažane do Karlovca, pa onda dole prema Dalmaciji imaju jednog člana uprave. Danas Plinacro kad su te investicije svele praktički na minimum ima 5 članova odbora. To je vjerojatno odgovornost i učinkovitost. Možemo pobrajati koliko god hoćemo. Međutim najbolje je kad je netko pametan pa ne plaća tuđe greške, taj je sjajan i taj je sposoban. A vaš je najveći problem što na zabludama ste radili svoj plan 21 i kad se pokazalo da sve ono što ste vi govorili to najveći dio od toga nije istina. Vi ste sa svojim planom 21 potonuli. Hvala. Imamo odgovor, kolega Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Šta mi nismo odustali od Plana 21. Mi samo provodimo plan 21 ali shodno uvjetima i zatečenom stanju. Svi članovi uprava ne samo Plinacra nego svih javnih tvrtki su odgovorni Vladi RH za provođenje programa, razvoja i rada tvrtki i oni će isto tako odgovarati sa svojom efikasnošću i učinkovitošću učinkovitošću a što se tiče Plinacra za razliku od vas oni su ipak sa Gastronom potpisali sporazum o južnom toku koji u svakom slučaju osigurava u ovom trenutku jednu neovisnost u budućnosti opskrbe plina šta vi niste bili u stanju. Zahvaljujem. U ime Kluba SDSS-a Mile Horvat. Molim vas kolega Šuker. U ime Kluba SDSS-a Mile Horvat. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se javio Boris Blažeković. Izvolite kolega. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala lijepo gospodine samom zakonu govorio je u ime kluba kolega Srđan Gjurković i u potpunosti podržavam njegovu raspravu. ja ću svoju raspravu započeti čitanjem podataka koje smo već čuli ali važno je ponavaljti ih zbog istine ali u ovom slučaju prvenstveno zbog razvijanja svijesti, važnosti i neophodnosti razvoja malog poduzetništva. Malo gospodarstvo obuhvaća obrte, zadruge, mirko male srednja trgovačka društva koja ukupnosti različitih djelatnosti koja obavljaju dijele velik broj zajedničkih obilježja. Koja ukupnost ali i po kojima se razlikuje od ostalih gospodarskih subjekata. Malo gospodarstvo čini 99.5% ukupnog gospodarskog sustava sustava RH udio malih subjekata u BDP-u je 33-33,8, srednjih oko 19% sveukupno preko 50%. Prema broju malom gospodarstvu u 2012.godini čini ukupno 170 tisuća 356 subjekata. U ukupnom broju je 71 tisuća 243 mikrosubjekata, 533 malih subjekata, 1299 srednje velikih subjekata, 1046 zadruga, 4 tisuće 128 obrta koji posluju kao trgovci pojedinci. Prema obrtnom registru registriranih je 85 tisuća 235 obrta. Njihov je udio u ukupnom broju subjekata 47,6%. Rezultati poslovanja u prvih 9 mjeseci 2012.godine prema kriteriju veličine poduzetnika pokazuje da su mali poduzetnici ostvarili porast ukupnih prihoda od 1,5% ivzoza 9,3%, zaposlenosti 2,1%, investicija 3,2% u odnosu na isto razdoblje 2011.godine. Važno je napomenuti da ovaj dio gospodarstva proteklih godina zadržao pozitivan financijski rezultat i zapošljavanja i rad zapošljavanja. To su podaci koje sam citirao, službeni podaci. Ovi podaci govore da je malo privatno poduzetništvo najvažniji, najžilaviji, najpropulzivniji dio hrvatskog gospodarstva i to samo potvrđuje već izrečene tvrdnje o tome kako je u načelu država loš gospodar. To znači da se država ne bi trebala i ne smije baviti gospodarstvom. Država je tu da uspostavi ravnopravne uvjete gospodarenja te da posebno rigorozno prati i nadzire ravnopravnu tržišnu utakmicu i financijske tokove. Agencija za malo gospodarstvo HAMAG spaja se ovim prijedlogom zakona s posloinovacijskom agencijom BICRO. Ovako proširena i kapacitirana agencija trebala bi biti osnovni inkubator razvoja malog poduzetništva u Hrvatskoj u skladu s propisima EU. Osim provođenja vladine gospodarske politike HAMAG BICRO bi po ovom prijedlogu zakona dobivao u člancima 6 odnosno 13 konkretne konkretne zadaće kojima predlaže potiče, pomažu realizaciji raznih poduzetnih projekata i programa hrvatskih poduzetnika prvenstveno u Hrvatskoj ali i u inozemstvu. HAMAG BICRO mora biti poticatelj tržišnih utakmica u svim područjima djelatnosti kojima se bavi ili ih koristi u poticanju malog gospodarstva HAMAG BICRO mora u potpunosti objektivno i bez subjektivnih prioriteta zastupati, promicati i pomagati sve poduzetnike koje se za to kvalificiraju. HAMAG BICRO je usredotočen isključivo na privatno poduzetništvo. Malo i središnje poduzetništvo je nasušna potreba svake a posebice tzv. male države i to iz više razloga. Zbog razvoja gospodarstva uopće, zbog dobrog osjećaja da građanke i građani žive u zemlji u kojoj se mogu ostvariti svi osobni poduzetnički potencijali. Zbog oslobađanja nepresušnih kreativnih potencijala, poduzetnika i svih onih koji poduzetništvo prate ali u konačnosti zbog oslobađanja kreativnog potencijala cijelog društva. U maloj po broju stanovnika državi kao istinski regulatorno pravnosti i osjećaja pravednosti jest i mora biti poticanje i razvoj malog poduzetništva. Teško da se stanovnica ili stanovnik manje drže i može dobro osjećati ako u svijesti nosi spoznaju da svi rade samo za nekoliko velikih poduzetnika. Državno gospodarstvo je problem. Država je dokazano loš gospodarstvenik. Državno gospodarstvo osim što je nepresušan poligon za krađe i korupcije posebno je plodno u donošenju krivih tj. političkih odluka ekonomiji, što redovito rezultira katastrofom. Poduzetništvo, gospodarstvo, ekonomija po svojoj naravi zahtjeva isključivo dohodovne odluke. Čim se upetlja politika krene sedmoglava spirala neprofitabilnosti i trajni neki puta nesagledivih gubitaka i to onda razumljivo plaćaju građanke i građani često u nevjerojatnim količinama novaca. I sada mi dozvolite jednu malu digresiju ali mislim da netko o tome konačno mora progovoriti. Naime radi se o praktično stalno netočnim populističkim tvrdnjama koje dolaze iz Kluba zastupnika Stranke laburista.

Tako laburisti stalno iznose tvrdnje da je pogrešna teza da je državno upravljanje gospodarstvom neučinkovito i neuspješno. Da je državno poduzetništvo i državno upravljanje gospodarstvom i gospodarskim subjektima neuspješno, katastrofalno neučinkovito i da je direktno uzrok korupcije i empirijski ali rekli bi i odokativno dokazano, a ideja i doktrina državnih poduzetništva i državnog gospodarstva raspala se u prah krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Bez obzira na sve činjenice, Hrvatski laburisti demagoškim dodvoravanjem građanima i građankama RH neprestano i uporno iznose krive podatke. Pa npr. laburisti stalno spominju kao mantru Švedsku, Finsku, Deutsche Telekom, Deutsche Bank. Pa evo činjenica koje su vrlo jednostavno provjerljive klikom miša na Internet. Švedska je jedna od najrazvijenijih zemalja na svijetu, Švedska je u potpunosti kapitalistička ekonomija kojom upravlja privatno poduzetništvo. Finska je postala visoko razvijena zemlja nakon sedamdesetih godina kada je krenula snažno poticati privatno poduzetništvo i obrazovanje. Tržišno privatno gospodarstvo je okosnica razvoja Finske. Između ostalog finske šume koje su jedne od najznačajnijih prirodnih bogatstava u 60%-tnom je privatnom vlasništvu. Deutsche Telekom, u Deutsche Telekomu država Njemačka sudjeluje sa 14,98% vlasništva ostalo je sve na burzi odnosno u privatnom vlasništvu. Deutsche Banke je naprosto privatna banka. Toliko o floskulama, toliko o stalnom i svakodnevnom krivom iznošenju činjenica, toliko o populizmu. I da nastavim dalje moju raspravu o poduzetništvu. Jasno da je za pravu poduzetničku aktivnost potrebna uređena pravna država, jasno je da je uspješno poduzetništvo važno uređeno i pozitivno okruženje, uloga države u poticaju i razvoj malog poduzetništva je nasušna. Država je neophodna u reguliranju pravednih odnosa na tržištu i neophodna je u kontroli pravedne tržišne utakmice. Tu je uloga države nezamjenjiva i ona je dužna pronaći svemoguće instrumente za ispunjenje te njene najvažnije uloge u gospodarstvu omogućiti za sve poslovne subjekte ravnopravno tržišnu utakmicu, kontrolirati tu istu utakmicu i uspostaviti efikasnu pravnu državu i sustav. Već sam jednom izgovorio talijansku poslovicu … /Govornik govori talijanski./ … Puno malih radi jednu veliku. To je uvjeren sam odličan model i za Hrvatsku. HAMAG-BICRO se mora po zakonskim odredbama spojiti, ekipirati i organizirati do 1.srpnja 2014.kako bi bio glavni informativni punkt koji će davati informacije poduzetnicima vezano uz sve promjene, prednosti i prepreke vezano uz razvoj malog poduzetništva u Hrvatskoj kao članice EU. Ovaj zakon točno to i usklađuje tako treba djelovati malo poduzetništvo europske Hrvatske. Hvala.

o temi koju raspravlja. Gospodin je raspravljao o Hrvatskim laburistima, nije raspravljao o temi. Mene ste nekoliko puta upozoravali da sam se udaljio od teme kada sam govorio o temi u širem kontekstu. Ovo je bio, nije bio napad jer nama je kada se negativno o nama govori to je sasvim sigurno da je to pohvala za nas. Ali samo da kažem da niste reagirali na to. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Kada nisam reagirao budite uvjereni da sigurno bi da je bilo potrebe. Naime kolega Blažeković je u kontekstu rasprave o temi udaljio se utoliko što je samo neke vaše akcente napomenuo na način kako vi vidite određene zakone. A ako ćemo o tome koliko je bilo potrebno kolegu Blažekovića opomenuti određene kolege zastupnike neću ih imenovati, a vi ste vidim čim ste se prozvali pozvali na povredu Poslovnika mislim da bi preko 90% vaših rasprava trebalo vas opomenuti da se držite teme dnevnog reda. Ukoliko niste zadovoljni s odgovorom povrede Poslovnika nema i imate mogućnost Odboru za Ustav i Poslovnik. Da li najavljujete prigovor? Najavljujete, dobro. Hvala ja moram ubilježiti. laburisti - Stranka rada)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Blažeković se ničim izazvanom govoru koji ja ne znam tko ga je napisao, loše ga je napisao, obrušio na laburiste i ono što laburisti tvrde. Laburisti stvarno ne misle da je država loš gospodar. Mislimo da je lopovska država loš gospodar, pokazala se lopovska država koju su vodili lopovi, organizirali lopovi i opljačkali lopovi. Mislimo isto tako da je partijska država loš gospodar jer funkcionira partijski po načelu podobnosti, po načelu onih kojima se vjeruje, a ne po načelu onih koji znaju. Kuda vodi ideja da je država loš gospodar i da ne smije ništa imati? Vodi rasprodaji svega. A kako se u toj državi rasprodaje? Pa valjda našima. Nećemo dati onim drugima rasprodat ćemo našima po ajde recimo Taj recept smo isprobali. Liberalni kapitalizam koliko god ga branio gospodin Blažeković u Europi je rezultirao krizom, nezaposlenošću, a kod nas vojskama na kontejnerima. I možete se vi zalagat da je to pošteno, možete se zalagat da je to u skladu sa suvremenim nastojanjima svjetskog društva, međutim to je svinjarija jer su ljudi na kontejnerima. Ej, to je rezultat ovakve logike. Pa sad dok traje nek traje, neće dugo trajati. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Imamo odgovor, Boris Blažeković. Izvolite. Hvala lijepo. Liberalni kapitalizam je razvio svijet, suvremeni zapadni svijet i dalje počiva cijeli svijet na liberalnoj kapitalističkoj ekonomiji. A ja sam se osvrnuo i smatrao sam da to netko mora reći, već preko godinu dana slušamo krive podatke. Laburisti obmanjuju javnost, javno u ovoj sabornici su izgovoreni potpuno krivi podaci da bi se skupili pretpostavljam, ne mogu vjerovat da je iz neznanja, potpuno svjesno krivi podaci o određenim zemljama i određenim tvrtkama što je lako provjerljivo. A provociralo me to što su te podatke kasnije prenijeli jedan Odboru za turizam kad je predstavljana Turistička strategija Republike Hrvatske jedan kolega iz SDP-a i ponovio istu tu identičnu tvrdnju jedan čelnik jedne sindikalne organizacije na HRT-u, a riječ je recimo npr. o Deutsche Telekomu. Dioničarska struktura gdje Laburisti konstantno tvrde da je u vlasništvu Njemačke države što je netočno. Njemačka država ima 14,96% i vlasništvo Republike Hrvatske, ovaj Njemačke 68,1% je na burzi i to da …, a 17,2% je

Po bogatstvu državnom u rukama države prednjače prva Švedska, Finska, Norveška, Island, Hrvatska je peta. Postoje službeni podaci. Prije svega vi ste poznati po tome da čitate tuđe govore i da ne govorite ono što je istina. Druga stvar, vi ste propagirali da državno poduzetništvo će preporoditi hrvatsku privredu. Vaš potpredsjednik kojeg ste se izgleda odrekli ove sekunde, vaš potpredsjednik je govorio da će državne firme preporoditi Hrvatsku, sad ste najedanput to napustili. Mijenjate mišljenja k'o gaće. Zatim, mi nikad nismo tvrdili da je Deutsche Telekom u većinskom vlasništvu, nađite jedanputa kad smo rekli da je u većinskom vlasništvu, rekli smo da je Deutsche Telekom isto tak u suvlasništvu države i to je laž koju trebate dokazati, donosno neistina koju trebate nečim potkrijepiti. Sve što ste ovdje govorili, čikašku školu zagovara HNS više nego Friedman. U vrijeme najveće krize koga se prizivalo, intervenciju države. Auto-moto industrija u SAD-u koga je prizivala, intervenciju država. Koga su vaše bajne banke prizivale kad je nastala kriza i kad su bogati upropastili banke, koga je prizivala, države. Tko je sanirao, građani sa svojim novcem. Ovo što vi propagirate to je sramotno, vi ste u Vladi, lijevoj Vladi, zagovarate najtvrđi kapitalizam, kažete da je država loš gospodar, loši su vaši ministri, loši su vaši upravljači. Postavili ste na čelo HEP-a čovjeka koji je uništio tvornicu stolaca pa je sad direktor HEP-a, a znate šta u HEP-u govore, šta radite s njim, samo čuvamo da ga ne strese struja. Takve vi imate šefove država i vi ćete držati lekcije. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor, Boris Blažeković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Vrlo ste uzrujani kolega. Ne treba se toliko uzrujavat. … /Upadica se ne razumije./ … Pod broj 1, išli ste na osobnu razinu s potpunim neznanjem. Nikad nitko nijedno slovo koje sam pročitao nije mi napisao nitko drugi osim ja sam, nikad. Nađite jedno pa ćemo razgovarat. Išli ste na vrlo osobnu razinu vrlo bezobrazno i vrlo nekulturno i sa neznanjem. Nikad nitko. Istina je, možda griješim, ali svaki put pišem svoje rasprave iz razloga jer osjećam veliku odgovornost spram onih kojima to predstavljam, a to su građani Republike Hrvatske. Ja se pripremam, neki put bolje, neki put lošije. Kolega Vuljanić je rekao da je to loš govor, … loš govor. Ali vi ste jučer iznijeli potpuno krive podatke na prvoj točci dnevnog reda. Naći ću vam ako treba ne jedan put gdje ste rekli da je Deutsche Telekom u vlasništvu Njemačke države i da je moguće uspješno rukovodit jednom velikom multinacionalnom kompanijom koja je u vlasništvu države. To su vaše riječi, vi se najviše za to zalažete. A uzmite si samo internetom i stisnite klik na internetu i doći ćete recimo što se Švedske države tiče, da ne govorim U Švedskoj je razvijeno izvozno orijentirano tržišno gospodarstvo s modernim sustavom distribucije dobara, izvrsno razvijenim komunikacijama i obrazovnom radnom i obrazovnom radnom snagom. Švedska industrija je najvećim dijelom u privatnom vlasništvu te su poduzeća u državnom vlasništvu od zanemarive važnosti. Obmanjujete javnost, to je ono što vi radite i vi takvi bi htjeli rukovodit ovom državom, ovim gradovima i ovim općinama. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Josip Borić. Izvolite kolega. Hvala lijepo. Gospodine Blažekoviću, ovo je bio valjda vaš obračun s njima, tako sam ja to doživio i to je legitimno. Činjenica jest da vam rejting očito nije dobar, da ste pali daleko ispod Laburista i da treba iskoristiti i tu šansu da možete i napasti. To je tako. Rekao je jednom predsjednik da izbori tj. predizborna kampanja traje svaki dan. Ali sad o Švedskoj. Rekli ste da treba klikati. Ja klikam mišem i oni kažu ovako: U Švedskoj se životni standard, tj. Švedska država se brine da ono što švedski građani, Šveđani i Šveđanke primaju odgovara ili im pokriva troškove života. Oni se o tome izrazito brinu, međutim ovdje se desilo nešto drugo u proteklih godinu i pol dana iako je bilo problema i prije. Ali ljudi više ne mogu zarađivati onoliko koliko država traži od njih da plate što režija, troškova stanovanja, grijanja, plina, energije, benzina itd. u odnosu na ono što primaju a to im je svakim danom i svakom odluke Vlade sve manje i manje, vaše Vlade gdje HNS vodi jednu od glavnih, ključnih uloga. To je problem kod nas. I zbog toga možda ne bi trebali ovu priču o državnom upravljanju ili kako ste vi rekli državnom poduzetništvu pričati, jer upravo je vaš potpredsjednik koji je otišao zagovarao jak državni intervencionizam, tj. izgradnju brojnih infrastrukturnih projekata putem javnih poduzeća e da će to na neki način spasiti ovu državu. Međutim, od toga ništa. Direktori vam odlaze, neki će biti smijenjeni vrlo skoro jer su izrazito neuspješni, ali nisu Laburisti. Preteško je bilo sudit da je to moj obračun sa njima. Ne moj, to je moj obračun sa istinom ili neistinom, a ne moj obračun s njima. Mislim da je, jučer sam ponovo slušao te koje su netočne pa me to još jedanput potaklo da na to konačno, vidim da neće nitko pa sam se onda ja uzeo za pravo da ja reagiram na to da se neistine javno kažu da su neistine. Što se tiče tiče švedskog udjela u javne potrošnje, on je jedan od najvećih na svijetu. Oni imaju najveću javnu državu, ali to je nešto potpuno drugo. Ja mislim da to razumijemo, nego što je gospodarstvo. Oni imaju najveće poreze zbog toga. Sad i oni trpe zbog tih velikih poreza i oni smanjuju trenutno ta silna davanja koja su davali da bi imali tu kvalitetu, standarde, tu kvalitetu javne javne države i javne potrošnje. A ja sam uvjeren da ova Vlada stvarno radi, užasno je težak problem uredit državu. Postavilo se da je puno teže nego što smo mislili i uvjeren sam da uređenju države donosimo dobre propise, dobre zakone i da omogućavamo poduzetnicima da u skoroj budućnosti se pokažu svi ti rezultati rada ove Vlade kojoj vjerujte mi nije baš najjednostavnije. Hvala. Hvala i vama. Sljedeća replika Đuro Popijač. Izvolite kolega. o slobodnom tržišnom gospodarstvu. Dakle, nema nikakve dileme, povijest nije iznjedrila ljudskog roda niti jedan uspješniji ekonomski model u kojem bi ljudi živjeli bolje i to je činjenica. I s tim naravno se moraju pomiriti svi oni koji tvrde da su nekakvi drugi modeli i državni socijalizam i socijalističko samoupravljanje, pa čak i državni kapitalizam bio uspješniji. Nije. međutim ima nešto drugo. Zbog čega tako dobro ne govorite vašim koalicijskim partnerima pogotovo jednom ministru koji je u godinu i pol dana sve učinio da zagorča život tom hrvatskom privatnom poduzetniku, a to je očito što se dogodilo. Dakle, ljudi zatvaraju svoje poslovne aktivnosti, proizvodnja, gospodarski pad sve smo to već izrekli, sve je to jasno i poznato i on i uporno dalje stigmatizira hrvatskog I danas smo čuli ujutro na radiju gdje je ministar Linić ponovio tu tezu da eto sve je učinjeno prema tom hrvatskom gospodarstveniku, ali nikako da to razumije i da konačno već nešto jednom počne i raditi. I naravno optužuje ga samo za to da je sve ono što hrvatski poduzetnik želi, a to je da ne plaća porez. Dakle, to je prvo što je to notorna glupost. Drugo što ste to naravno nije događalo niti u povijesti. Naime, porezi su se plaćali u iznosu ili preko 96, 97% i ranije i ništa novoga se nije dogodilo. Naravno dogodilo se samo sve gore, sve teže i sve nemogućije poslovanje u Republici Hrvatskoj tom hrvatskom privatnom poduzetniku. je sigurno i činjenično da u velikom pospremanju koji se do danas dešavalo, a dešavat će se još izvjesno vrijeme ima jako, jako puno reći ću žrtava. I to je najavljivano, najavljivano da će još rasti dok se u cijelosti ne pospremi država uvjetno rečeno, da će još biti i novih otpuštanja, da će se povećavati broj nezaposlenih ali sve to što se radi je priprema za dugoročni razvoj Republike Hrvatske. Ne za kratkoročni, ne za preko noći, ne za trenutne efekte nego za dugoročni razvoj na zdravim temeljima, a uvjeren sam da pogotovo zbog, odnosno hvala Bogu ulaskom Hrvatske u EU da se te mogućnosti, te perspektive, pozitivne perspektive Hrvatskoj otvaraju još i više.

ovaj obračun s njima ili s vama kao što je to najavio i uvaženi zastupnik Šeks da će se sam sa sobom obračunati u svojim memoarima. A mislim da ovdje ne treba raspravljati o stanju u Švedskoj, stanju u Njemačkoj. Možda bi se trebali ugledati na način kako oni rješavaju te probleme, taj standard života koji imaju ne samo u skandinavskim zemljama nego čak i cjelokupni jedan paket zakona ja bih rekao i prepisati ih, ne prevoditi ih na naš način. A ja se mogu složiti s vama da je država loš gospodar, ali ne na način da država proda i ono malo bogatstva što je ostalo. Loša država je država je centralizirana država, a Hrvatska je izuzetno centralizirana država. Ponekad se mnogi građani pitaju pa ja bih čak to usporedio sa Bachovim apsolutizmom. Jer ovdje Hrvatski sabor je isključivo ukras demokracije, ovdje postoji stranačka mašinerija koja će izglasat bilo koji zakon bez obzira gdje njegovi rezultati ne vode ničemu jer rezultati koje je postigla ova Vlada kratkoročno ili dugoročno mi danas imamo 370 tisuća nezaposlenih. Broj nezaposlenih je porastao, industrijska proizvodnja je opala, BDP pada, i mi pričamo o ozdravljenju i velikom pospremanju a rezultati su katastrofalni i treba mijenjati politiku i treba mijenjati smjer. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, Boris Blažeković. Izvolite. Hvala lijepo. Ova trenutna koalicija Kukuriku koalicija na vlasti je dobila 4-godišnji mandat i ona bi u tom 4-godišnjem razdoblju trebala ostvariti one rezultate s kojima se predstavila građanima prije, odnosno u samoj u samoj predizbornoj kampanji. To je Plan 21 koji provodi na način koji se provodi. Samo bih izrekao dvije, po meni mišljenju vrlo važne tvrdnje, jedno je da je definicija države užasno jednostavna i politike same kao takve, a to je da ona služi isključivo i nema drugog razloga nego da bi svojim građanima život učinila jednostavnijim, boljim, ljepšim i sretnijim. Ni država ni politika nemaju drugu svrhu. Ali, voditi državu, to je jedan strašno složeni proces. Strašno složeni proces koji zahtijeva izuzetno puno energije, savršeno poštenje, strašno puno znanja i određene pozitive, određene želje, određene energije, stremljenja ka nečem da se čini javno dobro. Bez toga politika i država ne mogu po meni funkcionirati. Hvala. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Ante Babić. Izvolite kolega Babić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Predlagatelj, odnosno Vlada Republike Hrvatske predviđajući posljedice koje će nastupiti donošenjem ovoga zakona navodi sljedeće: predvidjet će se uspostava novog informacijskog sustava malog gospodarstva kao cjelovitog i obuhvatnog sustava za provedbu i praćenje mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva, proširit će se djelatnost HAMAG investa na način da uključuje i mogućnost pružanja dosada nedostupnih, a inovativnijih instrumenata potpora za razvoj poduzetništva i obrtništva predviđenih u strateškim dokumentima EU za strukturne instrumente a koji će biti moguće financirati iz očekivano izdašnijih sredstava financijske omotnice za razdoblje od 2014. do 2020. i sukladno tome izmijeniti naziv agencije, proširiti sastav upravnog odbora te odrediti način utvrđivanja plaća uprava agencije. Utvrdit će se način određivanja plaća predsjednika, zamjenika predsjednika i članova upravne agencije i to na način da će se plaća utvrditi posebnom odlukom Vlade RH a koja plaća neće biti viša od plaće zamjenika ministra. Do 1. srpnja 2014. godine, pretpostavljam da je ovo šrajbfeler trebalo bi pisati do 1. srpnja 2013. godine, provest će se pripajanje posebno Inovacijske agencije RH BICRO-a Hrvatskoj BICRO-a Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije kojim danom će se Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije preimenovati u Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Isto tako navodi se, a o tome smo danas slušali, da za provedbu ovog zakona neće trebati dodatna financijska sredstva. kad se pažljivo iščitaju članci ovoga zakona jedino je izvjesno da će provedba ovog zakona izazvati dodatni trošak i da će doprinijeti dodatnom zapošljavanju ali ne u malom i srednjem poduzetništvu nego u agenciji. prema ovom prijedlogu zakona predviđa se povećanje članova upravnog odbora sa 13 na 15 članova te umjesto 3, 4 člana uprave agencije kojim će Vlada svojom odlukom odrediti plaće a koje ne smiju biti više od plaće zamjenika ministra. I to za predsjednika, za zamjenika predsjednika i 2 člana uprave agencije. Uz to predviđena je i mogućnost osnivanja podružnica agencije. Eto još više prostora za zapošljavanje novih podobnih kadrova. Ovim zakonom kao što je to izgleda postala uobičajena praksa ove Vlade izmjenama pojedinih zakona kojim su osnovane određene agencije prenosi se ovlast Vladi da svojim odlukama određuje plaće kako ravnateljima tako i članovima uprave agencija. Početkom ove godine ako se sjećate Vlada je predložila, a saborska većina je izglasala izmjene Zakona o pravima i obavezama državnih dužnosnika kojim je povećan broj državnih dužnosnika te su utvrđene njihove plaće. Između ostalih u krug državnih dužnosnika uvršteni su ravnatelj i zamjenik ravnatelja središnje Agencije za financiranje i ugovaranje, a isto tako državnim dužnosnicima postali su i zamjenici i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ravnatelja Središnje registra osiguranika, predsjednik savjeta za nacionalne manjine. S obzirom na činjenicu da je proširenje kruga državnih dužnosnika, na navedene osobe naišlo na negativan odjek u javnosti, Vlada se izmjenama ovoga zakona kao i još nekih drugih zakona poslužila lukavstvom uma, te sad ravnatelje pojedinih agencija formalno ne uključuje u krug državnih dužnosnika, ali im svojim odlukama utvrđuju prava u rangu državnih dužnosnika, a sve s ciljem i namjerom da se od javnosti prikrije ovakav potpuno neprimjereni način povećanja broja državnih dužnosnika i iznosa njihovih plaća. Prema tome, za provođenje ovog zakona itekako će trebati osigurati dodatna financijska sredstva koja nažalost neće završiti za poticanje malog i srednjeg poduzetništva nego će biti iskorištena za poticanje zapošljavanja provjerenih stranačkih podobnika i poboljšanje njihovog standarda. Istodobno dok se ministar bavio izradom ovoga zakona na sjednici Vlade utvrđen je prijedlog Zakona na dodanu vrijednost kojim se za obrtnike uvodi plaćanje poreza na dodanu vrijednost prema fakturiranoj umjesto prema naplaćenoj realizaciji. Kada bi Vlada, odnosno Ministarstvo obrta i malog poduzetništva zaista željela u aktualnim gospodarskim okolnostima velike nelikvidnosti i teške naplate potraživanja obrtnika i malih poduzetnika pomoći obrtnicima i malim poduzetnicima onda bi Zakonom o porezu na dodanu vrijednost trebalo uvesti odredbu da ne samo obrtnici nego i svi mali poduzetnici i koji ostvaruju godišnji prihod od 2,5 ili 3 milijuna kuna plaćaju PDV prema naplaćenoj realizaciji, to bi bila stvarna i konkretna mjera koja bi pomogla vjerujte mi obrtnicima i malim poduzetnicima što oni zapravo i priželjkuju. Osim toga, obrtnicima i malim poduzetnicima trebalo bi smanjiti porez na dohodak, odnosno na dobit o čemu je govorio i kolega Milošević jer ne smijemo izgubiti iz vida činjenicu da su obrtnici prema postojećim poreznim propisima izloženi većem poreznom opterećenju porezom na dohodak, nego što su poduzetnici odnosno društvo sa ograničenom odgovornošću opterećeni porezom na dobit. To vam je jasno. obrtnici za razliku od drugih poduzetnika koji svoju poduzetničku aktivnost ostvaruju preko društva s ograničenom odgovornošću za sve svoje obaveze odgovaraju svojom cjelokupnom imovinom. Što ih stavlja zapravo u potpuno neravnopravan položaj u odnosu na ostale poduzetnike. Ove mjere, ako biste ih proveli uvjeren sam djelovale bi poticajno u ovoj situaciji, u ovoj gospodarskoj situaciji na opstanak i razvoj obrtništva i sigurno malog Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo dvije replike. Prvi Zoran Vinković. Izvolite kolega. Evo kolega žao mi je što neću moći upotrijebit o tome kako je evo za Vladu potrebno znanje, hrabrost, sposobnost, energija, kako evo ova Vlada provod onaj Plan 21, samo više ne znamo u kojem djelu ga provodi, ali nema uvaženi kolega, nema razvoja gospodarstva ukoliko ne smanjimo određene poreze koji direktno utječu na gospodarstvo, utječu na potrošnju i predstavljaju na kraju krajeva i jedan veliki uteg oko vrata ili omču oko vrata tom istom gospodarstvu, to je PDV. A odimo malo evo do Savezne republike Njemačke vidimo kako je bez obzira dakle bila to neoliberalna koncepcija ili bila socijaldemokratska koncepcija, ali očigledno je u Njemačkoj socijaldemokratska koncepcija, a kod nas neoliberalna. Ali to nije ni vrijeme Ronalda Reagana ni Margaret Thatcher kad je jedan takav koncept mogao podići gospodarstvo, tamo je smanjen PDV i povećana potrošnja i došlo je do razvoja gospodarstva. Mi ovdje od pomoći gospodarstvu posebno u državnim tvrtkama i svuda gdje Vlada odnosno vladajuća Kukuriku koalicija ima svoju šapu, jedino što pomažemo i smanjujemo broj nezaposlenih da u Upravna vijeća, Nadzorne odbore stavljamo isključivo političke podobnike, na mjesto direktora stavljamo partijske kadrove i to raspodjeljujemo po određenim ministarstvima. Dakle, ovo ministarstvo je HNS-ovo i tu isključivo naši ljudi, pa onda više ne mora ni mailove slat gdje će napisat da su članovi HNS-a jel to se zna, tamo vi iz SDP-a ne možete i tako je to i obrnuto. Makar ne znam što je bila replika, kolega Babiću jel ćete znati odgovoriti? Hoćete. Izvolite odgovor na repliku. **Babić, Ante (HDZ)** Pa dobro ste rekli, ali zapravo shvatio sam što je kolega Vinković želio reći. O tome smo na desetke puta govorili u ovom Hrvatskom saboru. Zapravo za razvoj poduzetništva, inače za razvoj su nam potrebne nove investicije, teško je do njih doći i danas smo slušali o tome koliko ih je došlo u prvom kvartalu ove godine. A zapravo kako investirati u onoj državi gdje imate jednu poreznu presiju, gdje vam se porez retroaktivno naplaćuje i kakvu to sliku šalje onima koji bi trebali investirati u ovoj državi. A to je zapravo kočnica razvoja razvoja malog gospodarstva, je kada ministar financija Linić govori o dodatnim uvođenjima poreza jer ovo do sada se nije ispalo učinkovito, onda vam to govori o tome da će zapravo uvođenje novih poreza biti još manje investicije i daleko više nezaposlenih

povećanju broja dužnosnika, državnih dužnosnika u agenciji ili agencijama i zapošljavanju po partijskoj pripadnosti, da kažem konkretno partijskoj pripadnosti, jel uz podizanje plaća. No ja sam u svom govoru tada rekao da je to, iziskuje povećanje u državnom proračunu. Evo i vi ste također to zamijetili. Međutim dobio sam odgovor od zamjenika ministra da to nije tako. Ja sad zaista ne znam u čemu je tu zapravo onda, čini je tu lapsus… /Govornik se ne razumije/… ne nečeg drugoga na latinskom jel. Nadalje dobro zamijetili i to da netko je ovdje govorio o pravednosti također. Zaista bi li bilo pravedno da se odluka Vlade odnosi da da mali poduzetnici, obrtnici plaćaju PDV prema fakturama, pardon prema naplaćenoj realizaciji a ne prema fakturama i dok to tako ne bude nažalost nema napretka bez obzira na sve mjere koje budu kako kažu ovdje mjere koje će se provoditi neće biti nikakvoga napretka. Naime kada govorimo o fakturama onda znamo kakva je dakle likvidnost u državi i kakva je još uvijek nedisciplina financijska i zbog toga je naplaćena realizacija i porezi dakle na PDV, na naplaćenu realizaciju bilo bi ono što je pravedno, ono o čemu je govorio ovdje prethodno kolega iz Kluba HNS-a, ne znam tko još Gjurković o pravednosti, jel? Pa što je tu pravedno? Prema fakturi naplata ili prema naplaćenoj realizaciji o čemu ste vi govorili? Zahvaljujem. Imamo odgovor, kolega Babić izvolite. Još bih nešto rekao o onome što ste me upozorili a nisam govorio u svome izlaganju a to je ako se sjećate na početku je ova Vlada, Kukuriku koalicija govorila o tome da će za 6 mjeseci smanjiti nelikvidnost. Prošlo je 16 mjeseci a od toga ništa. (HNS)** I završno u ime kluba zastupnika HDSSB-a Zoran Vinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Nadam se da ćete me sad razumjeti ako niste razumjeli repliku zamjeniče ministra. Kao što smo i najavili Klub HDSSB-a će podržati ovaj zakon ali ističemo da ovaj zakon kasni 16 mjeseci. Da ovaj zakon trebao biti donesen odmah na početku i odmah poslije imenovanja predsjednika Vlade i Vlade obzirom da doista malo srednje poduzetništvo, obrt predstavlja u ovom trenutku snagu koja može pokrenuti Hrvatsku jer očigledno da velike državne tvrtke sa ovakvim upravama, sa ovakvim nadzornim odborima u kojima sjede politički poslušnici očigledno nisu pokrenuli onaj velike investicije da je Hrvatska i dalje zemlja bez investicija. I meni doista danas nije jasno ni kao zastupniku ni kao političaru ni kao čovjeku zbog čega se mijenja predsjednik uprave HEP-a? jel on nešto loše napravio ili ili nije ništa radio ili nije ništa napravio? I mislim da to ne trebamo čitati po novinama, u medijima, nego bit to netko trebao odgovoran iz Vlade reći da je stanje u HEP-u katastrofalno i da smo zbog toga morali podizati cijene struje, cijene plina. Da smo HEP-u morali po zadnji put al ne znam po koji zadnji put i davati određene jamstva za ogromna zaduživanja. Dakle, želja nam je a ja mislim kao i svakom građaninu RH da svaka Vlada RH uspije podići letvicu ali u standardu života a ne letvicu ispod koje se može provući i slon da ta letvica treba biti usmjerena ka ekonomskoj stabilnosti ove zemlje i da ovdje ne bi trebali voditi raspravu kako se živi u Švedskoj jer tamo se živi izuzetno dobro. Tamo 99% stanovništva živi izuzetno dobro, slično kao i u Njemačkoj, slično kao u zemljama EU, onim osnivačima EU. No evo ja No evo ja ću podsjetiti da između ostalog jedan čitav niz paketa zakona i zakona koji se odnose na gospodarstvo dolaze u razmacima od po nekoliko mjeseci pa se priprema i Zakon o obrtu, dakle to je za mene također malo, poneki obrtnici imaju čak i srednje poduzetništvo i onda imate primjedbe Hrvatske obrtničke komore na nacrt prijedloga Zakona o obrtu koji praktično poništava taj zakon a ovdje ćemo vjerojatno provesti nekoliko i nekoliko sati objeđivati se kako se taj zakon dobar, kako je revolucionaran, kako će svakom obrtniku donijeti dobro a sami obrtnici su protiv takvog zakona. Da prije svega racionaliziram i ovo vrijeme koje imam pred sobom. Hrvatskoj su potrebne nove zdrave investicije ali očigledno do tih investicija ova Vlada, ovo ministarstvo ne može dovesti bez obzira na ja bih rekao povoljniji način kreditiranja ali ovdje se radi o kreditiranju. Gdje je onaj šejk nestao, gdje su oni šeici nestali? Neki dan sam išao tamo po Slavoniji i učinilo mi se da sam vidio jednog šeika, međutim to bio Baj Mata koji je išao raditi prvi otkos i koji je išao u sjetvu. Nije bio šejk ali je stavio, bilo je jako sunce pa je stavio stavio kapu. Hrvatskoj može uz niz olakšica gospodarstvu, smanjenjem poreznih represija pomoći prije svega decentralizacija, fiskalna decentralizacija. Zamjeniče odite u Makedoniju, pogledajte što je ta zemlja napravila isključivo fiskalnom decentralizacijom. Omogućila lokalnoj samoupravi da pokrene gospodarstvo. Ova Vlada je osiromašila lokalnu samoupravu. Od svega onoga što je navedeno u onom famoznom Planu 21, ostala su samo i samo i isključivo

ali žive izuzetno jadno u tom jedinom raju koji imamo, a to je Hrvatska. Uvaženi kolega Vinkoviću vi ste se upitali zašto bi Vlada smijenila direktora HEP-a kad je on uspješan ili je sam rekao da se uspješni ne smjenjuju. A kako izgleda ta uspješnost već ponovit ću ne znam koji puta ovdje, prošle godine HEP završava godinu sa 72 milijuna dobiti, milijun kuna više nego 2011.koja je bila kao izrazito neuspješna. Kako su došli do te dobiti? Uzeli su građanima kroz 20% poskupljenja el.energije 700 milijuna kuna. Izdali su obveznice dugoročne na 500 milijuna dolara, nisu krenuli u restrukturiranje a ovih dana dijele otpremnine od 250 tisuća kuna i to zaposlenicima koji imaju 64, 65, pa čak i 66 godina, navodno ih tisuću i nešto mora otići iz tog tog poduzeća, a najveća investicija od svih HE, TE Plomin, Omble, …, Kosinja, Senja itd. nije se pomaknula dalje od priče, ništa se nije pomaknulo, a naravno da su cijenu platili takve neuspješne politike. i onda opet napominjem da im je najveća investicija bila izgradnja nove zgrade HEP-a u Kupskoj, novi uredi, novi namještaj, a građanima 20% skuplja energija, a rezultati toga nikakvi. I tvrdili su da je poskupljenje zbog toga što je bila loša hidrometereološka godina. Ove godine ima, imamo najjeftiniju el.energiju ali se cijena el.energije ne spušta i mislim da je to razlog zbog čega i taj neuspješan direktor bi trebao svakako otići. Evo htio sam pojasniti zbog čega. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor kolega Vinković. Neću vam kolega odgovoriti vicom ali mislim da imate dovoljno godina da ste prestali vjerovati u onu priču o Djeda Mrazu. Očigledno još uvijek netko vjeruje u Djeda Mraza. I doista postavlja se pitanje i ja ne znam odgovor dakle stručan, doduše povučen iz iz mirovine. Čitao sam i onaj najavni nastup to je bio naš kolega zastupnik saborski, najavni nastup da HEP ima ne znam nekoliko tisuća ljudi viška ali da ih treba zaposliti duplo više. Najavljivane su te velike investicije, ja sam očekivao kada krenem tamo iz Slavonije u kojoj doista nema investicija jel je Slavonija osiromašena ne zahvaljujući ljudima koji tamo žive, nego ovim mjerama s Markovog trga koje su se provodile sve ove 23 godine da se mi razumijemo jer ne može netko preko noći postati siromašan, ali doista sam očekivao te velike investicije. Jedna jedina investicija koja se financira iz državnog proračuna izmiještanje ovih naplatnih kućica na autoputu radi privatnog interesa i tko to može objasniti. Ako smo i opozicijska stranka ali nismo ludi nismo budale pa i mi želimo pomoći ovoj Vladi da izvuče Hrvatsku iz ove gospodarske krize, pa ja bih rekao i cjelokupne društvene krize. I predlažemo zato od rješenja. Jedno od rješenja koje može pokrenuti Hrvatsku i gospodarstvo je decentralizacija. Drugo je smanjenje PDV-a pitajte Angelu Merkel, treće su niže kamate itd. **Batinić, Milorad a vi ste nakon Alibabe i 40 hajduka već 16 mjeseci se može pjevati Korni grupe trla baba plan, misli se na 21 jel, da joj prođe dan i tako 16 mjeseci. A što se tiče HEP-a kolega Borić je sve elaborirao. Čini se da je natječaj koji je bio ili nije bio za direktora HEP glavni uvjet je bio da li netko zna promijeniti osigurač ili ne pa je onda valjda po tome netko postao ako nije po stranački poslušni i stranački čovjek, direktor HEP-a. i sada imamo problematiku u kojoj se kako vidimo aktualno vrlo da kažemo zamjeraju koalicijski partneri oko toga tko će biti direktor HEP-a a da nitko pri tome ne upita za njegovu stručnost, za njegove programe, projekte i što će on to učiniti u HEP-u koji bi također mogao biti pokretač, dakle HEP kao jedna velika državna tvrtka mogla biti pokretač ajde da kažem dijela gospodarstva u RH. I još nešto samo, nisam vas htio uvjeravati

ali ne onaj iz šume nego ko Karađić jer to očigledno da ide u tom smjeru s tim da nemam ništa protiv srpskog srpskog jezika ali mi imamo hrvatski jezik. No u svakom slučaju, ja sam spomenuo jedan bitan element koji Hrvatsku može pokrenuti, to je upravo fiskalna decentralizacija, to je pravednija raspodjela poreznih prihoda i prema lokalnoj i prema regionalnoj samoupravi. Jer mi sve ove zakone koji su u ovim hrpama papira, koje mnogi ni ne pročitaju nego dižu svoju ručicu, glasaju i onda ne znaju ni sami šta su izglasali jer je to tako šef partije naredio i rekao, u mnogima se spominju i obaveze lokalne samouprave. Lokalnoj samoupravi se prebacuju određene odgovornosti, međutim nema niti jedne lipe za obavljanje te funkcije. U ovom trenutku svega od nekih 100 kuna 3 kune prema lokalnoj i regionalnoj samoupravi, uključujući Grad Zagreb, a 97 kuna ide u državni proračun koji je pun rupa ko onaj švicarski trapist ili hrvatski trapist, ementaler, kako se već zove, pa tamo ne stane samo Jerry nego stane i Tom sa Mrvicom. I to je činjenica hrvatskog gospodarstva i stanja u Hrvatskoj, to je činjenica. Imamo sada agenciju, Vlada će odrediti plaću i zamjeniku itd., pa neće tu biti nitko stručan, bit će isključivo podoban i tu ne može nitko ući ako nije član SDP jer ovo Ministarstvo je pod SDP-om i tu je priča gotova. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Šteta što nema kolege Vukšića, očito bi digao povredu Poslovnika. Sljedeća replika, Mile Horvat. Izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se. Kolega Vinkoviću, vi ste u završnoj riječi rekli da postoji povoljni način kreditiranja. Naravno da je to dobra stvar i on je i predviđen člankom 6. ovih izmjena zakona, međutim imate situacije kad ovu povoljnost u kreditiranju ne mogu baš koristiti svi subjekti. jedan zdrav i jak OPG on želi da investira i preko HBOR-ovih kredita, uz HAMAG-ovu garanciju upućuje se na poslovnu banku i onda nastaju muke. Ovog trenutka ovim procesom imamo dojam da upravljaju poslovne banke, a poslovne banke nemaju poseban interes da prate ovakvu vrstu jeftinog kreditiranja, na kraju iskustvo to neko i govori i nađu razne načine da odbiju takve takve komitente. Osim toga, u zadnje vrijeme i traže dodatnu količinu rizika pa osim ovoga što mi smo ovdje rekli da će biti garancija HAMAG-a, traže i 30% vlastitih gotovinskih vrijednosti investicije i netko tko bi imao milijune vlastitih sredstava za garanciju sigurno se ne bi obraćao ni državi niti poslovnoj banci za ovakve novce. Osim toga, rekao bih u cilju sugestije još nešto. Imamo u Općini Erdut jedan vrlo jak jedan vrlo jak poduzetnički centar koji je u 4 godine donio preko 10 milijuna kuna vanjskih investicija, ali oni kažu radili bi još bolje, međutim nemaju sredstva za predfinanciranje europskih fondova. Oni isto tako kažu postoji nemogućnost kreditnog zaduženja jer je osnivač općina, a općina nema bonitet. Dakle, s druge strane ako se ostvari prihod od 10 milijuna kuna za toliko se uvećava proračun, automatski ta općina nema pravo dodatnih sredstava iz centralne države. To su stvari koje su u životu takve i ovo govorim iz razloga da ukažem na te životne činjenice. Zakon jeste dobro koncipiran i potreban je, mi ćemo ga podržati, ali treba uvažiti nekakve sugestije sa terena. Hvala. **Batinić, Milorad Pa nećemo moći uvažiti primjedbe, prijedloge iz lokalne, regionalne samouprave s terena kako vi to kažete jer ovaj zakon ide odmah po hitnom postupku, a kasni 16 mjeseci pa mi je jasno zašto ide po hitnom po hitnom postupku. Međutim spomenuli ste jednu vrlo bitnu temu, to je povlačenje sredstava iz fondove Europske unije. Pa mi nemamo u proračunu uopće poziciju pomoći lokalnoj, regionalnoj samoupravi koja je opustošena upravo za financiranje tih projekata. Još uvijek nakon ovog velikog pospremanja i ovog plana 21 koji ne postoji više mi osim toga nemamo niti mogućnost, imamo osiromašenu lokalnu samoupravu. Ne možemo život gledati samo i isključivo iz Zagreba, iz pozicije državnog proračuna. Prihodi svih jedinica lokalne samouprave su pali. Onom igrom Linićevom sa porezom na dohodak niste dobili ništa. Povećao se broj nezaposlenih, smanjio se i BND i industrijska proizvodnja itd., itd. A što se tiče banaka i uvjeta kreditiranja pa daleko ćete lakše dobiti manju kamatnu stopu i povoljnije uvjete kreditiranja ako imate svoju nacionalnu banku. Ne mora biti Deutsche bank koja je u privatnom vlasništvu, ali vlasnik te banke je Nijemac, nije došao ne znam odakle. A mi ono što imamo, imamo sad jednu jedinu banku neovisno o tome kako su se prije u njoj dijelili krediti i umjesto da ju spasimo mi ju prodajemo. Imamo jedno osiguravajuće društvo u većinskom vlasništvu države i toga se želimo riješiti. Pa ćemo se onda riješiti HEP-a radi toga što je direktor loš, INA-e smo se već riješiti pa ćemo se riješit Hrvatskih voda, riješit ćemo se mi svega, a najbolje da se riješimo ove Hrvatske Vlade. **Batinić, Sljedeća replika, Ivan Milošević. Izvolite kolega. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala vam. Uvaženi kolega Vinković, spomenuli ste Zakon o Obrtničkoj komori. Zdrav razum nalaže ako želiš nekom pomoć da ga pitaš kako ti mogu pomoć i kad nije u problemu, a kamoli kad je u problemu. E sad kako to radi aktualna Vlada najbolje govori reakcija Hrvatske obrtničke komore i cijeli niz primjedbi na taj zakon, počevši od PDV-a, dakle ministar obrtništva diže ruku na sjednici Vlade da se naplaćuje PDV odmah, a jedini razlog zašto bi obrtnici željeli biti danas u ovoj krizi obrtnici pokušavaju preživjeti i ne osnivaju d.o.o.-e, dakle društva s ograničenom odgovornošću, je zato što mogu platit PDV kad naplate umjesto da financiraju državu. Da se vratim na početak moje replike. Dakle, morate slušati, prvo morate pitati ljude kojima navodno želite pomoći kako i onda ih saslušati. Zahvaljujem. Imamo odgovor, Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** To ja uvaženi kolega Milošević radim, zbog toga sam gradonačelnik 12 godina, a bit ću još 4 bez obzira. Ali činjenica je, dakle da donosite Zakon o obrtu i nemate onda partnerski obrt sa onima na koje se odnosi taj zakon. Isto tako evo većinom su ovo ljudi koji vjerovatno su i u mirovini, pa što ne pitate njih kako žive od te male, slabe mirovine. To je činjenica i ne mora to ići preko Stranke umirovljenika. To treba ići preko Hrvatskog sabora i Vlada treba biti među tim ljudima i predsjednik Vlade. je, evo što želi hrvatska Vlada želi prije svega i tako to stoji u primjedbama. Ja se nadam da je to netko dobio Vladu, da je to dobio i ministar. Kaže zakon narušava samostalnost komore, potpuno. Dakle, ovaj zakon ruši i Obrtničku komoru ali vratit ću se ja na ovaj zakon kako ne bih povredio Poslovnik. Zakon kasni 16 mjeseci. Hrvatska je centralizirana država do bola, Hrvatska prolazi muke po Meteju, mi nemamo rješenja za izlazak, odnosno ova Vlada nema rješenje za izlazak iz gospodarske krize i onda je najbolje kazati ljudi mi ne znamo. Napisali smo Plan 21 za koji ni sami ne znamo šta piše u njemu. Obećavali smo bolji život, radna mjesta, veće plaće, veće mirovine, nismo ništa ispunili. I vrijeme je da se naklonimo i kažemo zbogom, zbogom. A ne, mi to ne radimo nego još zapošljavamo stranačke podobnike, otvaramo agencije kao što je Agencija za poljoprivredno zemljište, a oni ne znaju što trebaju raditi, nemaju kadrove, nemaju mjesto, nemaju prostor. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Sljedeća replika Đuro Popijač, izvolite. Pa iako nije, naravno uvaženi kolega tema Zakon o obrtu ali važno je zaista upozoravati već sada jer je on u javnoj raspravi i svi znamo i slušamo što je, premda smo bili i svjedoci da je i Obrtnička komora bila oduševljena kada se formiralo ovo Ministarstvo za obrt i to malo poduzetništvo. nakon teškog razočaranja pišu nam svima ovakva pisma. I točno je dakle ministar čime se bavi? On želi Obrtničku komoru nakon 160 godina pretvoriti u državnu upravu, kao što sad ukida BICRO Agenciju pa je stavlja u taj HAMAG koji je već ne znam kako narastao a sa svim se bavi samo ne sa onim što treba. I do kud to ide da ministar ovaj dakle ministar Maras želi davati mišljenje na Statut Obrtničke komore samostalne neovisne nestranačke nevladine organizacije pa neka onda, neka daje mišljenje na šta, na GONG, pa nek' proba. Dakle, šta je to? O čemu je, sve sisteme kao što je to rekao kolega preživio od Austro-ugarske do socijalizma i ne znam, nitko se tako nešto nije usudio. Ne kažemo da je, a neka to kažu obrtnici da li ta komora i takva komora odgovara i što bi željela, što bi ti članovi željeli kao servis. Jednako vrijedi i za privrednu komoru, Hrvatsku gospodarsku komoru i na ono što je kolega Milošević spomenuo. Ministar Maras diže ruku na Zakon o PDV-u gdje obrtnicima, dakle se zabija zadnji čavao u lijes a to je ono da plaćaju PDV odmah po izdanoj fakturi umjesto da ide obratnom metodom, da se trudi da malim i srednjim poduzetnicima isto omogući naplatu PDV-a odnosno plaćanja PDV-a nakon naplate računa. Evo to je ovo što ova Vlada radi. **Batinić, Milorad (HNS)** Imamo odgovor Zoran Vinković, izvolite. ja sam rekao već da u Hrvatskoj, dakle malo srednje poduzetništvo, obrtništvo jer dolazim iz jednog grada evo koji će ove godine proslaviti 200 godina obrtništva, dakle organiziranog obrtništva, da prije svega i ovaj i vrijeme je da se ukaže. Nećemo mi imati sada zasjedanje 2, 3 tjedna radi lokalnih izbora, ali smatram da ukoliko želite pokrenuti nekog da se jednostavno bavi poduzetništvom tada mu odmah ne možete staviti oko vrata i kazati e vi obrtnici morate odgovarati svojom cjelokupnom imovinom. Pa ja kažem zbog čega onda to ne bi i političar odgovarao za svoje loše prijedloge, loše odnosno loše rezultate onoga što su tu predlagali. Tada vjerujte da bi čitava Vlada ostala bez imovine, bili bi beskućnici, totalni beskućnici. Ostali bi bez ičega. I neke druge Vlade normalno nemojte se baš toliko ni vi ustručavati da bi vi ostali onda u tome. Ali kažem da postoji niz načina. načina. Jedan svakako od načina je decentralizacija, smanjenje PDV-a, smanjenje drugih davanja. Mi smo smanjili one parafiskalne namete, onaj šumski doprinos, smanjili 2% za zdravstvo, lupamo se s tim u prsa a rezultati nikaki. I odgodili smo ono plaćanje spomeničke rente, a zdravstvo, školstvo u kolapsu. U bolnicama dijete kad vam ode, ima temperaturu nemate čepić, nego ga trebate kupit u ljekarni i donijeti. U školama nemate kredu, jer je to donijela ova centralizacija,

Nastavljamo, ali prije nego nastavljamo ja bih samo zamoljen sam da pročitam obavijest Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora koja će se održati danas u 15,30 sati u dvorani Janka Draškovića 202. Nastavljamo sa